Доброго ранку, шановні народні депутати і гості Верховної Ради України! Прошу народних депутатів підготуватися до реєстрації. Нагадую, що після початку реєстрації необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути на зелену кнопку "За" та утримувати ці дві кнопки одночасно до кінця реєстрації, тобто до появи результатів на табло. Також я попрошу народних депутатів одягнути маски і утримувати їх до завершення пленарного засідання. Шановні колеги, готові реєструватися? Прошу народних депутатів реєструватися.

залі зареєстровано 214 народних депутатів. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати, сьогодні день народження у нашого колеги народного депутата України Костенка Романа Васильовича. Давайте привітаємо. Міцного здоров'я, Романе Васильовичу, вам удачі від всього нашого парламентського кола! Шановні народні депутати, перелік питань, що пропонуються для обговорення і прийняття рішень, сьогодні вам надано. Переходимо до їх розгляду. Я нагадую, що вчора ми завершили і знаходимося в розгляді питання 6000. І завершили ми на поправках Олексія Олексійовича Гончаренка. Олексію Олексійовичу, скажіть, будь ласка, чи міг би я попросити, щоб ви проголосили той перелік поправок, який ви будете ставити, і ми по них пішли? Будь ласка, Олексій Олексійович Гончаренко. 10:04:41 ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую. Це всі поправки, можемо йти пошагово, покроково, там у мене ще декілька десятків правок, і можемо рухатись. І так, правка номер 416. Шановні друзі, дійсно, по-перше, я не можу не сказати, що, на жаль, маємо в Україні антирекорд – 22 тисячі 415 хворих на COVID. Такої цифри ще не було ніколи, ніколи за всю пандемію. І 546 померлих. Це катастрофічна абсолютно цифра – більше пів тисячі людей померло. І це я хочу нагадати, як влада розповідала нам, що Зеленський у нас майстер спорту по боротьбі з коронавірусом. Замість розповіді, треба було проводили інформкампанію. Тільки вчора нарешті Мінінформполітики отримало додаткове фінансування на інформкампанію. І ось такі речі мають бути в державному бюджеті, а їх немає. Дана конкретна правка 416 і 17. Давайте по 16-й – це по зарплатах вчителів, я в наступній правці розповім більш детально. А поки прошу підтримати наших вчителів. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування 416 поправку народного депутата Гончаренка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-96 Рішення не прийнято. Наступна 417-а. Будь ласка, Олексій Олексійович. 10:06:16 ГОНЧАРЕНКО О.О. Дійсно, як сказав мій колега Олег Синютка, шкода, дійсно, вчителі вчили цих людей, які зараз не голосують за підвищення їм зарплат. А я хочу нагадати, коли сьогодні фіксується рекордне обвальне падіння рейтингу Зеленського і "слуг народу", це відбувається, тому що вони не виконують свої передвиборчі обіцянки, а саме – 4 тисячі доларів зарплати вчителям. Де воно? Цього немає. Моя поправка номер 416 і номер 417 про збільшення в державному бюджеті прожиткового мінімуму, збільшення мінімальної зарплати і мінімальної пенсії до прожиткового мінімуму, а також 13-а пенсія. На початку 22-го року це абсолютно реальні речі, які можна було б зробити ціною всього 23,5 мільярда гривень. Для порівняння: на "Велике будівництво" знайшлося більше 120 мільярдів гривень, а на ці речі не знаходяться гроші, хоча це те, що обіцяв Володимир Зеленський. Підтримайте Зеленського і давайте виконаємо його

За-76 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. Будь ласка, далі, Олексій Олексійович. 10:07:56 ГОНЧАРЕНКО О.О. Правка 432. І щоб не казали, що я пропоную тільки збільшувати видатки, а де ж взяти на це. Я пропоную і можу сказати, де резерви. Пропоную зменшити фінансування Державного управління справами. Знаєте, тепла ванна для Зеленського занадто дорого коштує для країни і можна трішечки її зробити холоднішою в цьому не буде великої біди. Тому я пропоную зменшити видатки на Державне управління справами, а натомість перекидати ці гроші вчителям, військовим, на збільшення прожиткового мінімуму всі ті речі, які обіцяні Президентом, але не виконуються. Тож я хочу, щоб ми разом допомогли вилікувати його склероз, і дійсно нагадати йому про ті обіцянки, які він давав і що їх час виконувати. І Державний бюджет України – це найкращий інструмент для виконання тих обіцянок, якщо він їх давав серйозно, а не просто просто для того, щоб хайпонути. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 432 поправку народного депутата Гончаренка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-64 Рішення не прийнято. Наступна поправка, Олексій Олексійович. 10:09:23 ГОНЧАРЕНКО О.О. Наступна 441. Знов таки, а звідки ж взяти гроші? Тут пропонується конкретно скоротити видатки для господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінет Міністрів України. Ви знаєте, я хотів би нагадати, що Кабінет Міністрів мав би відібрати таких членів правління, наприклад, в державні банки, які не будуть скручувати журналістів, забирати в них камери. А чому так відбувається? Тому що спочатку не виконуються обіцянки влади, потім це призводить до катастрофічного падіння рейтингу влади. А потім, щоб це якось виправити, влада замість того, щоб виправити свої помилки, хоче закрити рота журналістам. І ви бачили, останнім часом ситуація з програмою "Схеми" і Мецгером, який просто…, це перейшло всі межі. І поки не з'явилося відео, Офіс Президента робив вигляд, що вони нічого не знають. Далі у нас пішов, ми вчора бачили Суспільне, далі Студія Савіка Шустера, Прямий, Еспресо. Так що відбувається взагалі в державі? Ставлю на голосування 485 поправку народного депутата Гончаренка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-73 Рішення не прийнято. Наступна, будь ласка, Олексій Олексійович. Дякую. Наступна правка 485. У нас є, друзі, просто недоторканні в державі. Дивіться, щоб не відбувалося (COVID, не COVID, економічна криза, зростання), є одна стала річ і це не те, що після осені буде зима, це те, що видатки на Офіс Генпрокурора будуть збільшені. Оце від року в рік, від року в рік, щоб не відбувалося з іншими інституціями, щоб не відбувалося в державі, тут тільки плюс, плюс і плюс. боротьбі з корупцією, правда, мінус, але по захисту друзів Зеленського плюс, то ж за це треба платити. А платити мають хто? Платники податків України. Тому я пропоную зменшити фінансування Офісу Генерального прокурора. Натомість ці видатки направити вчителям, виконавши передвиборчі обіцянки Зеленського, лікарям, військовослужбовцям, яким три роки не підвищується грошове забезпечення. Друзі, три роки. Наскільки здорожчали яйця, олія... Ставлю на голосування 485 поправку народного депутата Гончаренка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. Наступна поправка, Олексій Олексійович. Дякую. Наступна поправка – те саме, мова йде про зменшення майже на 2 мільярди гривень фінансування іншим силовим відомствам. Про що йде мова? Дивіться, що є пріоритетом цієї влади? Пріоритетом цієї влади є тепла ванна Зеленського і силовики, які її охороняють. Оце є пріоритет. І за це має розрахуватися українське суспільство. Ще раз, в умовах збройної агресії проти нашої держави пріоритетом не є грошове забезпечення тих, хто боронить нас зі зброєю в руках на фронті? Ні! Пріоритетом є ті люди, які в теплих кабінетах, які в теплих автомобілях, які займаються, на жаль… Не всі, звичайно, я з повагою ставлюсь, є дуже чесні офіцери і в спецслужбах, і в силових відомствах. Але частина з яких займається рекетом бізнесу,

За-65 Рішення не прийнято. Наступна поправка, номер, Олексій Олексійович? 10:13:58 ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую. Наступна правка номер 672. І знову-таки ми хочемо продемонструвати, де є пріоритети. Ця поправка пропонує збільшити фінансування Міністерства закордонних справ на 1,4 мільярда гривень. Чому? Тому що та війна, яку веде проти нас Російська Федерація – це є війна гібридна. Так, є фронт, але є пропагандистська війна і є дипломатична війна. Наші дипломати реально працюють на передньому краї, ми це чудово знаємо. Як делегат України в Парламентській Асамблеї Ради Європи я хочу подякувати українським дипломатам в усіх країнах світу, які в надскладних умовах, в умовах в умовах абсолютно непорівнянних ресурсів з російськими, боронять нашу державу там. Це надзвичайно важливий для нас фронт сьогодні, особливо, коли наш Президент робить такі заяви, що той формат напівживий, а ті – не такі друзі, а Німеччина з Францією в чомусь винні, а ті не такі і всі не такі. Уявіть собі, яка яка складна робота, так їм треба молоко взагалі давати за вредность. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 672, але вона врахована частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати.

тому, що вони вас найбільше… Це наші захисники і захисниці. От зараз у цьому голосуванні ми обов'язково його роздрукуємо і покажемо кожному громадянину України. Правка: передбачити видатки на оборону в розмірі 5 відсотків від ВВП, тобто – 268 мільярдів гривень. Пропоную збільшити видатки на оборони на 132,5 мільярда гривень задля підвищення виплат військовослужбовцям Збройних Сил, а також збільшення витрат на забезпечення армії сучасним озброєнням, насамперед передових українських розробок. От зараз це голосування, я не очікую з правого кута жодного голосу, але я очікую голоси всіх тих, хто клялися, що наші захисники – це саме головне, що ми ж для вас все зробимо. Продемонструйте це: підтримайте наших захисників, але не на словах, а на ділі! Ставлю на голосування 743 поправку. Вона врахована частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Прошу визначатися та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою частково. Наступна поправка номер, будь ласка, Олексій Олексійович. 10:17:10 ГОНЧАРЕНКО О.О. Обов'язково, колеги, повідомляю, що імена 79 будуть відомі всім, імена інших, хто не проголосував зараз за це будуть відомі, так само, як і по цій правці. Це правка номер 760. Це, хочу нагадати вам, що у нас в законодавстві України передбачено, і це казав в тому числі Президент Зеленський, що Міністерство освіти і науки має фінансуватися у розмірі 5 відсотків це 268 мільярдів гривень. Але ми їх не бачимо у Державному бюджеті на 2022 рік. Тож я пропоную збільшити, виконати обіцянку Зеленського. Не знаю, чи це дозволить 4 тисячі доларів платити, однак це точно дозволить покращити матеріально-технічне забезпечення, дати гідну зарплату українському вчителю, а український вчитель насправді, він кує майбутнє України, без чого всі наші з вами тут посиділки нічого не дадуть. Тож давайте підтримаємо вчителів, і я хочу, щоби всі вчителі України подивилися на результати зараз… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 760 поправку народного депутата Гончаренка. Комітет її пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-86 Рішення не прийнято. Наступна поправка. ГОНЧАРЕНКО О.О. Номер 790. Правкою я пропоную зменшити фінансування по статті "Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту" на 250 мільйонів гривень, перенаправити це безпосередньо в Міносвіти. Чому? Тому що ми знаємо чудово, на що йдуть гроші з Фонду Президента України з підтримки спорту. Найбільший спорт, в якому він майстер спорту – це майстер спорту по брехні, ми про це вже говорили. Питання освіти і науки. Ну, я не знаю, чому вони освічуються і яку науку вони рухають разом з Андрієм Борисовичем Єрмаком, але я думаю, що це треба рухати не в Офісі Президента, тут вже багато чого втрачено. Там, на жаль, не знаю, чи ще можна щось там покращити. А ось в школах українських додати вчителю, який працює сьогодні з українськими дітьми – оце правильний підхід. Треба рухатися саме таким чином, а не роздавати якісь іменні медальки від імені Президента України, в яких, на жаль, фраза "освіта, наука" до нього має, на жаль, невелике відношення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 790 поправку народного депутата Гончаренка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

фінансування так званого президентського університету на 100 мільйонів гривень, а натомість направити ці гроші на оновлення матеріально-технічної бази існуючих університетів. Знаєте, це черговий прожект від Президента: ми створимо президентський університет. А у нас немає вищих державних закладів в державі? Може, їх треба підтримати? Знаєте, коли я чую про президентський університет, згадується, що "мої університети – це підворотня". От згадується цей вислів. І тому я думаю, що нам треба дійсні, справжні університети підтримувати. Мені здається, що нам треба справжню вищу освіту підтримувати, а от всі ці прожекти, всі ці забаганки, про них треба забути і сказати людям чесно – давайте працювати, а не морочити людям голови черговим хайпом і відосиком. Дякую. Ставлю на голосування 895 поправку народного депутата Гончаренка. Вона відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. Олексій Олексійович, яка ваша наступна поправка? 10:21:35 ГОНЧАРЕНКО О.О. 949. Вона передбачає забезпечення фінансування медицини, охорони здоров'я,

очевидно сьогодні, ми про це казали на початку, катастрофічна ситуація – пандемія. Очевидно сьогодні, що є в принципі в Україні зараз дві топтеми, які не можна обійти, на яких має бути сконцентрований весь державний ресурс. Це, перше це є оборона і наше військо, тому що ми живемо в умовах агресії проти нашої країни. І друге – це є наша медицина, це наша охорона здоров'я, тому що сьогодні вирує пандемія. Україна на останньому місці в Європі щодо вакцинування, одне з перших місць в світі по кількості загиблих. Це катастрофа. Давайте направляти гроші туди. І я думаю, що це дуже буде важливе голосування зараз. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 949 поправку народного депутата Гончаренка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Знаєте, зараз там хтось може сказати: дивіться, звідки взяти всі ці гроші: 5 відсотків ВВП туди, мільярди туди, мільярди туди? Я ще раз хочу сказати, все те, що оголошую зараз я, це не я вигадав, а вигадав Президент Зеленський. Він все це пообіцяв людям в своїй програмі, в своїх виступах. Я просто все це зібрав і я, на відміну від колег з пропрезидентської фракції, хочу виконати обіцянки Президента і запропонував це в бюджет. Ось і все. Тобто нічого з цього, що я озвучую, не вигадано мною чи нашою політичною силою, ні. Це все є обіцянки Зеленського і ми хочемо, щоб він їх виконував. Ця річ, наприклад. Мова йде про підтримку виробників електричної енергії з альтернативних джерел, що дійсно дасть нам покращення інвестиційного клімату. Друзі, прошу підтримати. Ставлю на голосування поправку 1086. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

містах України, оце правка, яку має просувати влада. Я не розумію, хтось мені може пояснити, як от наш уряд і наша монобільшість просуває зараз у першому читанні бюджету видатки на субсидії 38 мільярдів гривень? Це при тому, що цього року ці видатки сягнуть 48 мільярдів гривень. Поясніть мені. Ціна на газ зростає в рази, в 10 разів у порівнянні з тим, коли ми приймали цей бюджет на 21-й рік, в 10 разів. При тому ви пропонуєте видатки на субсидії зменшити. Ну як, що ви прогнозуєте, що з України виїде половина населення? Що, не дай Боже, пандемія забере мільйони людей? Чи в людей зростуть феноменально зарплати? Поясніть, як це може бути. Я пропоную 50… Ставлю на голосування поправку 1221 народного депутата Гончаренка. Вона врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Прошу визначатись та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. Наступна поправка. Правка залишається в редакції, яка врахована частково. Наступна поправка. це є правка… Вибачайте, секунду. 1623. По-перше, хочу звернути увагу, що тільки 88 депутатів проголосували вже за абсолютно реальну річ. Я розумію, скажуть: нема грошей 268 мільярдів гривень на освіту, це нереально, де взяти ще 100 мільярдів? Хоча це обіцянка Зеленського. О'кей. Але чому ви не проголосували за те, щоб збільшити видатки на субсидії? Причому я не впевнений, що навіть 55 мільярдів вистачить, то це мінімум мініморум. Навіть за це не проголосували. А правка 1623 – це передбачити Міністерству інфраструктури видати в розмірі 1 мільярд гривень на ремонт шлюзів та очистку фарватерів річок. Це знов-таки не я вигадав, це пряма обіцянка Президента Зеленського. Під час чергової його поїздки він сказав, що це буде зроблено. Друзі, він просто дурив, что ли? Не хочу в це вірити, це ж цілий Президент! Ставлю на голосування поправку 1623. Вона комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

мова йде про передбачення в Міністерстві інфраструктури видатків в розмірі 7 мільярдів гривень на авіаційну галузь. Про що йде мова? Є ще одна дуже смішна обіцянка Президента Зеленського – створити національного авіаперевізника. Кому це потрібно? Про що йде мова? Він, напевно, десь там подивився по телебаченню, що таке є в якихось країнах світу. В Україні… Весь світ рухається до того, що все, чим може займатися бізнес, хай займається бізнес. Це є нормально в нас є багато авіакомпаній, хай літають і дай їм, Боже, здоров'я. Ні, замість цього нам пропонують створити чергову національну годівницю, щоб туди призначити чергових Сергіїв Лещенків в наглядову раду, щоб вони отримували за наші з вами гроші зарплату і оце назвуть – національний авіаперевізник. На це, друзі, 7 мільярдів. Звичайно, я прошу вас навіть не голосувати за цю правку, але я звертаю вашу увагу, які дурні обіцянки дає діюча влада і що хоче робити… Ставлю на голосування поправку 1615. Вона врахована комітетом частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Прошу визначатись та голосувати.

Передбачити видатки Міністерству інфраструктури України в розмірі 10 мільярдів гривень для оновлення рухомого складу залізниці. Знаєте, якщо згадали Сергія Лещенка, звичайно, і залізницю, це якраз підійшло вчасно. Про що йде мова? всі Крюківським заводом, ми пишаємося нашими залізничниками, які в надзвичайно важких умовах сьогодні працюють, це не стосується наглядової ради, яка отримує мільйони гривень ні за що, а реальні наші залізничники. На моєму окрузі, наприклад, працюють люди дуже важко. І ось приїхав Зеленський туди і каже: "Даємо 10 мільярдів на оновлення рухомого складу. Дамо замовлення вашому заводу, ви будете працювати". І, робітники, такі: "Аплодуємо Президенту, слава Богу". Президент вийшов і забув. Все, нічого вже не треба, мільярди давати не надо, все не треба. А ми все пам'ятаємо і пропонуємо зробити обіцянку Зеленського "виконати". Голосуйте "за". Ставлю на голосування поправку 1627 народного депутата Гончаренка. Вона врахована частково, автор наполягає на повному врахуванні. Прошу визначатись та голосувати.

Знову ще одна обіцянка Зеленського. Він приїхав тепер на кордон і сказав: "Кордон – це святе. Я обіцяю, що ми реалізуємо проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури, облаштування пунктів пропуску на 5 мільярдів гривень". Знову це забув, а ми знову пам'ятаємо. Тому або треба визнати, що він давав або брехливі обіцянки, або такі, які не зміг виконати. Це життя, не все, що обіцяєш, можна виконати. Але це треба тоді визнати. Або голосувати треба за це і вкладати це в державний бюджет, іншого варіанту я не розумію, колеги. Прошу голосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 1666. Вона відхилена, народного депутата Гончаренка. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-91 Рішення не прийнято. Наступна поправка, Олексій Олексійович. Дякую. Наступна правка номер 1689. Передбачити видатки на фізичну культуру і спорт у розмірі пів відсотка ВВП, знову те, що каже законодавство, в розмірі 26,8 мільярда гривень. Тому що нам треба дійсно розвивати спорт, тому що нам треба дійсно підтримувати здоровий спосіб життя. Тому що насправді охорона здоров'я починається зі спорту, починається з можливостей для людей. І спорт – це не спільні пробіжки Зеленського з Єрмаком. Спорт – це коли мільйони людей можуть вийти і в своєму дворі підтягнутися. Які можуть піти на стадіон, який відкритий. Які можуть записати своїх дітей в секцію. Які… бабуся може піти займатися йогою. Не тільки в "Гончаренко центрах", як ми це зробили безкоштовно для дорослих і дітей, але в усіх містах, де навіть "Гончаренко центрів" немає. Тож, будь ласка, треба це робити і робити терміново. Прошу підтримати.

А знову-таки мова йде про ще одну обіцянку Володимира Зеленського про збільшення фінансування Фонду розвитку інновацій до 1 мільярда гривень. Я думаю, ви пам'ятаєте про те, як обіцяли хто… Буде відкрита українська вакцина, обіцяв Зеленський якісь мільйони. Обіцяв підтримувати науку, обіцяв багато чого робити. На жаль, ми бачимо, що науковці не можуть собі знайти місце в Україні. Багато хто з них виїжджає. Ми втрачаємо найбільше – людський потенціал. Тож давайте підтримаємо наших науковців. Давайте дійсно дамо гроші в Фонд інновацій. І тут вже, я думаю, це, знаєте, кровь из носу треба знаходити ці гроші. Це має бути в пріоритеті. Тут не може бути якихось відмовок, чому ні. Будь ласка, колеги, прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 1732 народного депутата Гончаренка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-98 Рішення не прийнято. Наступна поправка, Олексій Олексійович. 10:34:19 ГОНЧАРЕНКО О.О. Наступна правка 1746. Мова йде про те, щоб не збільшувати фінансування на Державну митну службу, а замість цього ці гроші направити на всі ці статті, які ми обговорювали. Чому? Ну, ми всі пам'ятаємо з вами рішення Ради національної безпеки і оборони України про перелік контрабандистів. І ми всі помітили... Да, ми ж всі з вами помітили, що зникла контрабанда в Україні? Ну все – немає більше контрабанди. Ой, чи вона ще є? Ой, чи навіть секретар Ради національної безпеки Данілов сказав, що у нас контрабанда залишилася? Тоді, друзі, а чим займається РНБО? Що це за рішення? Де ж переліки контрабандистів? А хто посів їхнє місце? А куди вони заносять тепер за те, що вони посіли чиєсь місце? Друзі, я думаю, що в тому бардаку, який відбувається на українському кордоні, винна... Тут дійсно робота для РНБО. Но у нас РНБО зайняте, де там, вони у Кончі-Заспі ділять дачі, тому що там треба поселити весь "95 квартал". Прошу підтримати. Дякую. Ставлю на голосування поправку 1746. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати.

Ось подивіться, в нас є Міністерство культури та інформаційної політики. Вчора бюджетний комітет підтримав збільшення на 25 мільйонів гривень фінансування інформаційної кампанії по вакцинації. Це правильно дуже. Але чому тільки вчора? Друзі, це ж інформаційна політика, це ключова річ у державі. Взагалі культура та інформаційна політика – це ті речі, які сьогодні визначають, чи бути нашій державі чи ні. І я прошу вас підтримати це. Так, кожна людина має зробити свій внесок. І я кажу особисто це, тому що вже 19 "Гончаренко центрів" по Україні дають можливість людям проводити культурні заходи. Все це безкоштовно. Але, друзі, цього не вистачить. Будь-яка приватна ініціатива не може замінити собою державу. То ж, будь ласка, підтримаємо культуру, інформполітику, давайте займатися реальними речами, а не очковтрительством. Ставлю на голосування поправку 1779 народного депутата Гончаренка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-107 Рішення не прийнято. О'кей у мене дві правки. Я спеціально, пане Руслане, зупинюсь на двох, з поваги до президії, і хочу сказати дві останні важливі правки.

від компанії Ігоря Валерійовича Коломойського йому на рахунки через офшори. Скільки ще мільярдів – ми навіть не знаємо. Грошей достатньо в нього, багата людина. Та хай свої забаганки виконує сам, хай платить тим, хто бігає, штурмує музеї, бореться з картинами, займається якоюсь іншою дурнею. Чому ми за це маємо платити от скажіть мені? Чому український платник податків має платити за приватну охоронну компанії "Кварталу 95", в яку перетворилося ДБР? Ставлю на голосування поправку 1971 народного депутата Гончаренка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-96 Рішення не прийнято. І крайня поправка, Олексій Олексійович. Номер який? Хай буде це правка 2025. Це правка, яка передбачає збільшення видатків на Центр інноваційних медичних технологій Національної академії наук України. Але я хочу… Шановні друзі, ті, хто слідкував, я звертаюсь до громадян України. Бо "слуги народу", навіть не слухають, вони тут щось ходять, обговорюють якісь важливі речі, коли піднесуть "конверти" чи може те, що біткоїн пробив історичний максимум, а частина отримає в біткоїні, так краще. Тому я хочу сказати важливе: чому от ви все зараз це прослухали? Тому що ми вам продемонстрували, я хотів показати, яким має бути Державний бюджет України, якщо Президент Зеленський збирається виконувати свої обіцянки. І ви побачили, що він геть інший. А що ж тоді йому робити, коли ситуація така, що бюджет він наобіцяв один, а він по факту абсолютно інший? Ну, звичайно: закрити рота всім опонентам, ДБР вперед, забрати всі медіа, всіх просто забити кудись в глибоку яму. І він думає, що так… Ставлю на голосування поправку 2025, вона врахована комітетом частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні, тому прошу визначатись та голосувати. За-98 Рішення не прийнято. Дякую, Олексій Олексійович. І в нас ще від фракції "Європейська солідарність" Княжицький Микола. 907 поправка, будь ласка.

на 100 мільйонів гривень, за рахунок зменшення на зазначену суму видатків за бюджетною програмою "Реалізація проекту "Президентський університет". В таблиці вона врахована частково, а я прошу повністю. Ми ж розуміємо чудово, шановні друзі, в нас є прекрасні українські університети. Є Києво-Могилянська академія, є Український Католицький Університет і щоб туди вступити на платні, треба мати 197 балів. Держава їх не підтримує. Учні Малої академії наук України кращими в Європі визнаються, а потім їдуть і вступають в інші університети. Держава мовчить, науку не підтримує. Навіщо створювати нові заклади, коли в нас мають працювати ті, які існують? Прошу голову комітету представника прокоментувати і дати відповідь на цю поправку. Дякую. 907 поправка, вона врахована частково. Юрій Юрійович, можете прокоментувати? 10:41:33 АРІСТОВ Ю.Ю. Дякую за питання. Вашу пропозицію ми підтримуємо, тому і звернулися до уряду знайти таку можливість і збільшити видатки за цією програмою. Дякую. Дякую. Тому ви наполягаєте ставити її на голосування, так? Тоді 907 поправка, вона врахована комітетом частково, але автор наполягає на повному врахуванні. Тому я ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати.

За-108 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1803. Будь ласка, пане Миколо. 10:42:16 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Ця поправка пропонує збільшити видатки по загальному фонду за бюджетною програмою "Фінансова підтримка національних театрів" на 812 мільйонів гривень за рахунок зменшення на відповідну суму видатків за бюджетною програмою "Здійснення прокурорської діяльності, підготовка, підвищення кваліфікації працівників прокуратури". Дивіться, колеги, наш Комітет з гуманітарної політики подав величезну купу поправок, жодна з них не була врахована повністю. Дійсно було багато враховано частково і було доручення Кабінету Міністрів, а деякі правки взагалі були відхилені. В той час як, у нас існує ціла купа національних театрів, які мають цей статус, але коштів на це не отримують. Чому ми маємо недофінансовувати культуру який рік поспіль і збільшувати фінансування прокуратури, і інших силових органів – для мене незрозуміло. Прошу пояснення у представника комітету з трибуни і буду дякувати за підтримку поправки повністю. Дякую.

За-99 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1819. Будь ласка, пане Миколо. 10:43:45 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Ця поправка пропонує передбачити видатки, необхідні для виконання державної програми "Сприяння опануванню державної мови", а це визначено статтею 5 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови". Вкотре не виконується урядом, програми немає. Пропоную, шляхом внесення змін до бюджетної програми, за рахунок зменшення на зазначену суму видатків за програмою "Здійснення прокурорської діяльності" все ж таки забезпечити захист і функціонування української мови. Ми часто говоримо, що немає коштів на комерційних каналах перекладати, наприклад, фільми з російської мови. Давайте відповідно до закону зробимо державну програму і дамо кошти тим, хто займається трансляцією фільмів. У нас нуль грошей на видання поповнення бібліотек. Давайте за рахунок цього дамо кошти на купівлю для бібліотек книжок українською мовою. Чому ми не реалізовуємо цю державну програму всупереч закону? Це питання до представника комітету. Прошу відповіді і прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, коротко позицію. 1819 поправка, вона відхилена комітетом. Ця правка не має фінансово-економічного обґрунтування. Тому позиція комітету її відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 1819 поправку, депутата Княжицького. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-103 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1833. Пане Миколо, будь ласка. 10:45:30 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Ця поправка пропонує збільшити видатки по загальному фонду за бюджетною програмою "Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках". І знову культурна сфера недофінансована. Як я вже говорив, жодна поправка нашого комітету, де більшість, між іншим представники "Слуга народу", які це теж підтримували, не пройшла повністю в бюджетному комітеті, а направлена уряду, на відміну від інших. А мені здається, що збереження історико-культурної спадщини – це не лише "Велика реставрація", яка насправді робить хорошу справу, але не на великій кількості об'єктів. А це справді забезпечення потреб збереження української національної культури, центрів наших міст, наших заповідників. Дуже прошу підтримати цю поправку і прошу коментаря представника комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Юрій Юрійович, короткий коментар і переходимо до голосування. 10:46:25 АРІСТОВ Ю.Ю. Ця правка не збалансована, тому була відхилена на комітеті.

За-107 Рішення не прийнято.

Ця поправка пропонує збільшити видатки Українського інституту книги. Як я уже говорив, у нас на бюджетні закупівлі для бібліотек виділено в цьому році нуль гривень, нуль. Цей нуль – це не тільки для бібліотек, це нуль для видавництв, нуль для письменників. Ми фінансуємо все що завгодно, тільки не українську книгу і це вперше за багато останніх років. Між іншим ця правка була підтримана і подана, і членами нашого гуманітарного комітету, де є представники всіх фракцій. Але знову ж таки врахована була лише частково і направлена уряду. Вона є абсолютно збалансованою, не було… У 2018 році 120 мільйонів ми видавали на книжки, а в цьому – нуль. Це повний абсурд. Колеги, давайте підтримаємо цю правку повністю. Дякую. Поправка 1837, вона врахована часткового, народного депутата Княжицького. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Тому ставлю пропозицію автора, прошу визначатися та голосувати. За-107 Рішення не прийнято. І остання крайня, фіналізуюча, завершуюча, поправка шановного пана Миколи. Будь ласка, 2556. Дякую А от остання правка – це парадокс. Я депутат від опозиції, але просили нас про це представники Львівської державної адміністрації, тому що катастрофа в органах місцевого самоврядування. Ми пропонуємо передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах на послуги тепловодопостачання і водовідведення. Друзі, ми ж замість того, щоб вирішувати питання тарифів, пробуємо перекласти – не ми, а влада – відповідальність на органи місцевого самоврядування. А місцеві бюджети неспроможні фінансувати зараз навіть те, що вони повинні фінансувати. А уряд пропонує до того ж зміни до Бюджетного кодексу і пропонує скоротити доходи місцевих бюджетів, частину культури пропонує покласти на місцеві бюджети. Лише на Львівщині 1 мільярд 270 мільйонів недофінансування. Прошу підтримати цю правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 2556 народного депутата Княжицького. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-103 Рішення не прийнято. Дякую "Європейській солідарності". Переходимо далі до фракції "Голос". Будь ласка, фракція "Голос", Стефанишина Ольга. Шановні колеги, я хочу поставити на голосування дві важливі поправки. Сьогодні Україна на перших місцях ковіду, смертності і захворюваності. Але ми дуже мало думаємо про людей, які мають інші хвороби. Моя перша поправка номер 1039. Ви всі пам'ятаєте маленького Дмитрика зі спинальною м'язовою атрофією, якому вся країна збирала гроші. Я подала цю поправку для того, щоб у Державному бюджеті 2022 року нарешті з'явилися гроші на цю програму, а також низку інших програм – це і хвороба Дюшена і туберозний склероз, і хвороба Паркінсона, і онкологія, на яку не вистачає грошей, і вірусні гепатити. Я дуже прошу всіх почути і зараз проголосувати за те, щоб ці люди в наступному році мали ліки від держави. Ставлю на голосування поправку 1039 народної депутатки Стефанишиної. Вона врахована частково, водночас автор наполягає на повному врахуванні. Тому ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-89 Рішення не прийнято. Наступна ваша поправка 1063. Будь ласка, пані Ольго. вона стосується загалом програми медичних гарантій. Відповідно до Закону України ми маємо в бюджеті державному кожного року закладати 5 відсотків від ВВП мінімум на медицину. Зараз Міністерство фінансів нам розповідає про те, що у нас дуже там багато грошей і типу медицина в пріоритеті. Це неправда, там закладено всього 2,9 відсотка від ВВП, це вдвічі менше ніж потрібно. прошу підтримати мою поправку 1063, яка чітко каже, що ми маємо виконати закон і закласти 5 відсотків від ВВП на програму медичних гарантій. Це дозволить, як всі ми з вами бідкаємося,

поправку 1063. Але вона врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-119 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою частково. Шановні колеги! Так, у вас все, пані Ольга, так? Наступна поправка народного депутата Костенка, сьогоднішнього іменинника. Я дуже думаю, давайте ще раз привітаємо, що він зробить нам подарунок і, може, згрупує якось поправки. Бо в мене їх майже 10. КОСТЕНКО Р.В. Дуже дякую, пане Голово. Шановні колеги, розглядаючи і дивлячись на пріоритети, які зараз стоять і виклики перед нашою країною, я хочу трохи грошей розподілити з будівництва доріг. Тому що все ж таки правильно буде – захищати нашу країну, і неважливі будуть дороги, коли по них буде їздити ворог. Тому своєю правкою я пропоную дофінансувати Державну прикордонну службу. Це дуже важливо зараз якраз в умовах, коли наш кордон збільшується. Я вам скажу по досвіду роботи в комітеті, кожного року приходять до нас прикордонники і просять грошей. І грошей просять не на нові технології і на зброю, щоб захищати кордон, а просто додати для того, щоб ми їм виплатили заробітні плати. Тому, я вважаю, що ця служба недофінансована, і ми повинні зробити все, щоб наші кордони були захищені. Ми знаємо, скільки їх у нас і з Російською Федерацією, і зараз нових в новій ситуації… Я розумію, мова йде про поправку 519, правильно, пане Романе? Я ставлю поправку 519. Вона врахована частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Тому прошу визначатись та голосувати.

За-125 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою частково. Пане Романе, а наступна 540-а чи 709-а? 10:55:06 КОСТЕНКО Р.В. 540 правка. Шановні колеги, зараз мова йде про Національну гвардію, і її мінімальна потреба завжди набагато більша ніж закладені в бюджеті кошти. Для нормального функціонування і щоб не було таких проблем, як в цьому році з ЗСУ з зарплатою, нам реально треба додавати коштів, бо потім будемо вирішувати знову питання з фінансуванням і з перерозподілом. І я хочу сказати, що Нацгвардія також, як і прикордонники, фінансується найменше. Я розумію, що в них немає, вони входять в міністерство, немає прямого доступу до Президента, але я думаю, що ми як Верховна Рада якраз повинні це виправити і додати їм фінансування. Тому що, згідно закону під час війни вони якраз входять в сили оборони і підпорядковуються міністру і теж стають і зараз виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил. Дякую. Ставлю на голосування поправку 540 народного депутата Костенка. Вона врахована частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-119 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. Наступна поправка 709. Шановні колеги, ця поправка стосується Міністерства ветеранів. Міністерство ветеранів, мабуть, звернулося до кожного депутата з проханням підвищити їх фінансування, бо це одне з найменш профінансованих міністерств. І потім ми будемо від них вимагати результатів роботи, а самі їх не фінансуємо. Ми розуміємо, наскільки воно зараз важливо. В умовах, коли у нас тільки збільшується кількість ветеранів, потрібно збільшувати їх соціальний захист, їх реабілітацію. Тому прошу все ж таки підтримати їх пропозицію і додати їм коштів. Там не дуже багато, але це покаже наше відношення до людей, які захищали нашу країну. Дякую. Дякую. Поправка 709. Я ще раз нагадую, вона так само врахована частково, але ви наполягаєте на повному врахуванні. Тому ставлю вашу пропозицію, народного депутата Костенка. Прошу визначатися та голосувати.

дана поправка у нас стосується збільшення видатків теж на Міністерство ветеранів та заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників Антитерористичної операції, та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Це також дуже важлива правка, шановні колеги. Ми бачимо, у нас були проблеми з фінансуванням тих воїнів, які зараз знаходяться на передовій, зокрема, не могли виплатити їм оздоровчі. І велика вдячність за те, що зараз почали це робити, але ми повинні мати ще альтернативні варіанти, коли наших ветеранів треба теж реабілітувати. реабілітувати. Тому прошу підтримати цю правку і підтримати Міністерство ветеранів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Аналогічна ситуація з 726, вона врахована частково, автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні колеги, ця правка стосується підвищення до Міністерства оборони, і це теж дуже важлива правка. Дивіться, в цьому бюджеті, ми говорили про це, і дуже правильно, про те, що ми підвищуємо зарплати лікарям. І ще раз кажу, я вважаю це дуже правильним. Але ми забуваємо про те, що у нас є військовослужбовці і їх заробітні плати є не досить високими. Солдат сьогодні отримує 10 тисяч гривень, а сучасна армія потребує кадрів високо досвідчених. І нові виклики, нові технології, вони просто роблять так, що наші воїни звільняються зі служби, тому що поза армією дуже велика конкуренція і набагато вищі зарплати. Тому моє прохання і моя пропозиція додати до бюджету Міністерства оборони для підняття заробітної плати військовослужбовцям. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 745 поправку. Аналогічно, вона врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати.

За-113 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. Наступна поправка 1918, я правильно розумію? 11:01:12 зараз мова буде йти про підвищення видатків на розвідувальну діяльність, зокрема на Головне управління розвідки. Розвідувальна діяльність, вона є одним із основних компонентів сил оборони і для і для того, щоб вона працювала нормально, їй потрібні кошти. Ми знаємо ті операції, які проводять наші розвідники. Ми знаємо про операцію "вагнерівців", яка була найкраща, одна із найкращих операцій, яка була зірвана. Ми знаємо десятки операцій, які були проведені з з метою оборони нашої держави. Але, спілкуючись з розвідниками, розуміємо, що для того, щоб проводити операції, які дійсно будуть визнаватися, і спрямовані на захист держави, для цього потрібні кошти. І зараз те, що ми даємо нашим розвідникам, воно навіть не покриває мінімальних потреб. Тому моя пропозиція все-таки збільшити видатки. Ставлю на голосування поправку 1918. Нагадую, що вона врахована частково, автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати.

той орган, який в 14-му році і зараз... багато співробітників, які захищають інтереси цієї країни. І ми повинні будувати в першу чергу інституцію, а не дивитися, хто там зараз зараз керує: там керував Грицак, керує Баканов чи буде керувати Костенко. Тут питання в першу чергу про побудову інституції. Ставлю на голосування поправку 1999. Вона також врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати.

до цього ми говорили про Головне управління розвідки. Ви це не підтримали. Я скажу, це дуже велика помилка. Зараз ми говоримо про Службу зовнішньої розвідки. І це та розвідка, яка надає інформацію і Президенту України, комітету Верховної Ради, міністерствам, в тому числі закордонних справ, для прийняття складних управлінських рішень, в тому числі і з питань міжнародної політики. І у всіх країнах, де ця розвідка розвинута, їх міністерства, їх органи працюють ефективно. Ми повинні це розуміти і розуміти, що в умілих руках нормально профінансована розвідка важить дуже багато і багато робить для країни. не повинні просто так до цього ставитися. І ми як парламент повинні виправляти ті помилки, які там недофінансувала РНБО або Президент. Я прошу ще раз: давайте проголосуємо і збільшимо видатки на нашу Службу зовнішньої розвідки. Дякую. Поправка 2098 народного депутата Костенка. Вона врахована частково комітетом. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Тому я ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати.

За-104 Рішення не прийнято. І остання ваша чи крайня поправка, народного депутата Костенка, 2106, будь ласка. 11:05:49 КОСТЕНКО Р.В. Ну, так собі ви, звичайно, привітали з днем народження, колеги. Ні одна поправка не врахована. Але я все ж таки хочу сказати, моя остання поправка – це про Службу спеціального зв'язку. І тут, хто є військові в залі, розуміють про те, що це дуже важливий орган. І якраз він забезпечує зв'язком всю державу і в спеціальних ситуаціях і в критичний час. І вся її інфраструктура була побудована ще в минулому столітті, всередині минулого століття. Військові знають, що втрата зв'язку під час бою – це практично смерть підрозділу. От ми можемо сказати, що ця структура, вона організовує зв'язок всередині країни між Президентом, між державними обласними адміністраціями, між органами військового управління. Тому ми повинні її теж підтримувати, зараз вона є недофінансованою. Тому прошу вас проголосувати за те, щоб додати коштів на цю службу. І ми повинні тримати зв'язок постійно. Дякую. поправку 1076. Вона врахована частково. Але автор наполягає на повному врахуванні. Тому ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За – 101. Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. Будь ласка, далі. Народна депутатка Піпа Наталія. Доброго дня! Перша правка, яку я хочу поставити, – це є правка 874. Тому що для того, якщо ми хочемо зміни в Україні в умовах війни і зміни в міжнародному становищі економічному, ми маємо перш за все вкладати в освіту і, власне, у розвиток, а не в проїдання. Моя правка є про те, щоб виділити 528 мільйонів на електронні підручники. Тому що і в умовах дистанційної освіти, і в умовах конкурентної освіти у світі ми маємо поєднувати, вміти працювати з електронними носіями. різниця між підручником в pdf і підручником, який реально працюється онлайн. Тому я дуже прошу цю правку підтримати, адже ми маємо вже сьогодні вкладати в розвиток, щоб мати результат завтра. Дякую, Ніна Романівна. Ставлю на голосування 874 поправку. Вона комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-96 Рішення не прийнято. Будь ласка, наступна яка ваша? Правка 929. Наталія Піпа, об'єднання "Справедливість". Правка 929 стосується такого важливого органу як Національне агентство з питань якості вищої освіти. Цей орган, який з часів Майдану показав свою ефективність. Проте, всі зміни фактично, які були у вищій освіті за цей період, дуже пов'язані з цим фондом. Їм потрібне збільшення попри те, що на них зараз відбуваються атаки незадоволених людей. Це орган, який показав свою і доброчесність і професійність. І для того, щоб їм далі виконувати обов'язки, вони за минулі роки дали приблизно, за минулий рік 2 тисячі програм акредитували, щоб на наступний рік план 4 тисячі. Для цього треба підтримка, збільшення кількості працівників і підтримка в розмірі 8,8 мільйона. Окрім того, для опрацювання системи потрібно загальна сума 19 мільйонів. Прошу підтримати. Ставлю на голосування поправку 929, вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

і зокрема є Комісія стандартів державної мови. Для того, щоб вона виконувала добре свої функції і могла якісно проводити екзамени і видавати сертифікати нашим службовцям, їм потрібна підтримка, адже там через низькі зарплати і велике навантаження велика плинність кадрів. Якщо ми хочемо виконання наших законів, ми повинні забезпечувати ресурсами. Мова і освіта – це є перш за все про нашу державу, про наш захист і від агресора, і про наші внутрішні ресурси, які ми можемо мобілізувати і знову ж таки перевести їх в розвиток. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 939 поправку народної депутатки Піпи. Комітет пропонує відхилити, тому прошу визначатись та голосувати.

За-89 Рішення не прийнято. І крайня ваша поправка 2912, будь ласка. 11:11:32 ПІПА Н.Р. 2912. Наталія Піпа, об'єднання "Справедливість". Це є поправка про нову українську школу. Якщо ми хочемо якісно нову українську школу, а в нас фактично вся країна наступного року піде в гімназію, тобто це в 5 клас, ми повинні підготувати добре вчителів-предметників, які вміють не просто давати знання, а давати навики і давати компетенції. Для цього їм потрібне навчання, і самих вчителів, і їхнє підвищення кваліфікації. ця правка про 250 мільйонів саме на це І якщо ми хочемо якісну освіту, повторюю ще раз, ми повинні вкладати в розвиток. Тільки освіта може змінити міжнародне становище України і економічне становище України. І приклад Фінляндії, Польщі, Естонії, якраз про це. Тому я прошу зосереджуватись на тому, і дякую, що освіта цього року профінансована. Але це має бути перш за все бюджет розвитку, а не проїдання. Прошу підтримати. Ставлю на голосування поправку 2912, народної депутатки Піпи. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-99 Рішення не прийнято. Дякую, пані Наталія. Далі Железняк Ярослав Іванович, дві поправки, 1076 і 1165. Від імені фракції "Голос" приєднуюсь до привітань Роману Костенку. Я думаю, що колись він покаже, як треба керувати СБУ. А тепер щодо правок. Правка номер перша. Шановні колеги, ми ж довго думали, для кого закінчується епоха бідності, і нарешті, завдяки цьому бюджету, а особливо який готується до другого читання, ми побачили для кого це 7 мільярдів, які заклали на соцеконом і інші субвенції собі на округи деякі депутати. Ну, для розуміння – це 35 мільйонів на один округ. Тому вітаю, для депутатів, які будуть правильно голосувати за бюджет, точно епоха бідності закінчиться. Але для того, щоб ми залишили щось для людей, я пропоную саме цією правкою 7 мільярдів відправити на медичні гарантії, для того, щоб ми все ж таки виконали вимогу наших лікарів і дали їм більше грошей, в тому числі і на заробітні плати. Тому прошу проголосувати і підтримати саме цю правку. Дякую. Ставлю на голосування поправку 1076. Вона врахована частково. Але автор наполягає на повному врахуванні. Тому ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. І крайня ваша поправка 1165, будь ласка, Ярослав Іванович. Добре. Колеги, давайте тоді спробуємо поспілкуватися про підприємців. Нам розповідають, що дороги дуже важливі. Я хочу вас проінформувати, що голова нашої партії Кіра Рудик зареєструвала, разом з нашими колегами, законопроект, який дозволить будувати дороги. Тільки будемо ми там писати, що це не завдяки не завдяки Президенту, а за кошти платників податків, оце буде правильно. І коли ви будете зменшувати цей піар, то якраз ця правка стане вам в нагоді. Ця правка говорить про те, що ми забираємо з будівництва доріг 10 мільярдів, нічого, зекономите, будете ефективніше використовувати державні кошти. І направляємо ці гроші для того, щоб ми підтримали наших підприємців, які можуть бути закриті під час локдауну. 10 мільярдів доріг на підтримку підприємців, думаю, це буде правильна поправка і правильний державницький підхід. Тому прошу її проголосувати і підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 1165 народного депутата Железняка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. Далі правки Бобровської Соломії 747, 748. Пані Соломія, будь ласка. 11:16:08 БОБРОВСЬКА С.А. Дякую. Я буду наполягати на цих двох поправках, які стосуються також сфери оборони, безпеки і оборони, і стосуються вони "Великого будівництва", але військового будівництва, яке, на жаль, стоїть з 2019 року. І ті мажоритарники, які мають на своїх округах військові частини, ті добре знають, як чомусь, на жаль, зупинилося будівництво казарм, добудова критичної для них інфраструктури в рамках частини і так далі, Моя 747 правка стосується наступних частин Очакова і Бердичева, де фактично бракує всього-на-всього 4 мільйони гривень для добудови їдальні, де хлопці наші "морські котики" вже фактично енний харчуються в наметі і всього-на-всього 4-6 мільйонів бракує до закінчення цього будівництва. Так само це стосується і казарм. Там примітивні суми, які треба точно виділити, щоб хлопці добудували. Те саме стосується і бердичівської частини, і мова йде не лише про казарму, а про спортивний комплекс, який стоїть і руйнується на вулиці під впливом погоди. Дякую. Поправка 747, народного депутата Бобровської. Вона врахована частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Тому ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати.

За-107 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою частково. І, 748-а, будь ласка, пані Соломія. 11:17:50 БОБРОВСЬКА С.А. Дякую. Ця правка також стосується однієї з частин спеціальних операцій, які знаходяться в місті Хмельницькому. Я звертаюсь в першу чергу також до колег з монобільшості, які знають про цю частину і які добре знають стан і потреби цієї частини. Шановні колеги, якщо п'ять років назад державою Україна було прийнято рішення про створення спецпризначинців і сесеошників. Я вас дуже прошу, давайте всі разом підтримаємо і точно дамо можливість закрити банальні питання, які які є в елементарних базових потребах для них. І це, безперечно, стосується не лише ССО а всіх інших родів і видів військ, на які ми маємо звернути увагу і це будівництво має бути розблоковане. А ті казармам, які стоять в розрусі з 2019 року, нові, це будівництво має бути завершене, а не заморожені кошти, так, як було цього року. Більше того, я звертаюсь також до міністра оборони Тарана про підвищення заробітних плат для цієї категорії спецпризначинців. Зверніть увагу, тому що мати дальнобійника, який за мільйон/півтора був вкладений в Україні – це надто дорого. В Польщі… Дякую. 748 поправка. Вона врахована частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-100 Рішення не прийнято. На жаль. Так, дякую, пані Соломія. Далі пані Васильченко. Ваших дві-три правки теж. Будь ласка, назвіть, які? Галина Васильченко об'єднання "Справедливість". Шановні колеги, більшість моїх поправок стосуються фінансової спроможності громад. І саме правка 254 є справді дуже і дуже важливою, адже вона про те, щоб додати плюс 5 ПДФО на рівень громад. Ми багато про це говорили і говоримо. Про це говорить міністерство, про це говорять всі депутати профільних комітетів і величезне прохання підтримати цю поправку. Адже завдяки цій поправці мінімум 12 мільярдів додаткових коштів громади зможуть отримати для того, щоб розвиватися і здійснювати належним чином повноваження, які громадам передані в рамках реформи децентралізації. Тому величезне прохання підтримати. Ще раз нагадаю, що ця поправка про плюс 5 відсотків ПДФО в громади. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Це 254? Правильно я розумію. Шановні колеги, 254 поправка. Вона врахована частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. 11:20:59

За-115 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. Яка наступна ваша, пані Галино? 11:21:05 ВАСИЛЬЧЕНКО Г.І. Наступна моя поправка 1189. Вона стосується того, аби збільшити виплати для учасників Антитерористичної операції. Я нагадаю, що в цьому році у зв'язку з тим, що програма була суттєво недофінансована, є багато судових рішень, згідно яких держава зобов'язана здійснити такі виплати. І аби ми в наступному році не зіткнулися з аналогічною ситуацією, ця поправка зобов'язує державу закласти кошти на відповідну програму і здійснювати виплати вчасно. Саме тому прохання підтримати її повністю, оскільки вона врахована наразі тільки частково. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Галино. Поправка справді врахована частково, це поправка 1189. Водночас авторка наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію авторки. Прошу визначатися та голосувати.

За-94 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. Ви ще будете якусь ставити? 11:22:20 ВАСИЛЬЧЕНКО Г.І. Так-так. Наступна моя поправка 1501. Вона стосується додаткових коштів на Фонд енергоефективності. Шановні колеги, я хочу нагадати вам, що, на превеликий жаль, минулого року через те, що абсолютно недостатньо коштів було закладено на заходи з енергоефективності, будь-які спроби здійснити заходи з енергоефективності нашим урядом були провалені. І власне, для того, щоб українці не отримували платіжки з такими захмарними сумами, об'єднання "Справедливість" вважає, що вкрай необхідно якнайшвидше здійснити цілий комплекс заходів з енергоефективності, і саме для цього потрібно відповідно відповідно збільшувати суму фінансування цього фонду. Саме тому прохання підтримати дану поправку, вона є в інтересах всіх українців. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 1501. Вона комітетом відхилена. Автор наполягає на врахуванні. Прошу визначатися та голосувати.

щоб громади отримували більше коштів на фінансування своїх інфраструктурних проектів. Якщо поїхати в села і подивитися, скільки недобудованих садочків, шкіл, народних домів, інших важливих інфраструктурних об'єктів знаходиться, то ви побачите, наскільки для громад є необхідними ці кошти. Тому величезне прохання підтримати дану поправку, аби наші громади могли належним чином розвиватися і забезпечувати комфортне життя для наших мешканців. Дякую. Дякую. Я ставлю на голосування поправку 1554. Ця поправка відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. Ще є у вас, пані Галино? 11:24:57 ВАСИЛЬЧЕНКО Г.І. Поправка 2378, вона врахована частково. Теж стосується громад, зокрема того, аби передбачити окрему субвенцію на заробітні плати для вихователів дитячих садків аналогічно як у нас є освітня субвенція субвенція для оплати праці педагогічних працівників шкіл. Оскільки в рамках реформи децентралізації фінансування садочків було повністю покладено на громади, я хочу ще раз нагадати, що у громад немає належного фінансування для того, аби ефективно здійснювати ці повноваження. Ця поправка врахована частково. Я пропоную і прошу її врахувати повністю для того, щоб наші громади могли забезпечувати фінансування і діяльність садочків належним чином. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Поправка 2378. Вона врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою частково. Все, так, пані?

було передбачено лише 200 мільйонів на всю територію України, і дуже багато громад, більшість громад залишилися без належного фінансування ЦНАПів і взагалі без ЦНАПів. Саме тому я пропоную закласти кошти для того, щоб по всій території України ми змогли забезпечити громади ЦНАПами і відповідно належним наданням адміністративних послуг наших мешканців. Прошу підтримати. Дякую.

За-89 Рішення не прийнято. Все у вас, так, пані Галино?

компенсації з державного бюджету пільгового перевезення пасажирів. Я нагадаю, що з 2017 року це було покладено на громади. А оскільки щороку в рамках децентралізації на громади передається все більше і більше повноважень, а ресурсів для того, щоб громади ефективним чином здійснювали свої повноваження і виконували свої функції, не забезпечується, я пропоную перекласти цю функцію, зокрема, компенсацію пільгового проїзду пасажирів, на державний бюджет. Всі депутати, які підтримують громади, я звертаюся до вас, підтримати дану поправку для того, щоб ми змогли забезпечити більш комфортне життя наших мешканців. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування поправку 3058. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати.

За-88 Рішення не прийнято. Дякую. Будь ласка, Роман Михайлович Лозинський. Скільки ви будете поправок ставити? 11:28:56 ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Роман Лозинський, об'єднання "Справедливість". Шановний головуючий, у мене подано більше 70 поправок. Я буду піднімати 5 поправок,

Поправка 935 – це поправка, якою я пропоную збільшити фінансування Національній комісії зі стандартів державної мови. Шановні колеги, ми бачили, який наступ на державну мову відбувався впродовж останніх місяців. Ми знаємо, що в нас запрацювала Національна комісія зі стандартів державної мови, і вже близько 35 тисяч українців отримали сертифікати про проходження тесту. Як ви думаєте, скільки людей забезпечують увесь цей процес? 23 чоловік. Аби масштабувати кількість виданих сертифікатів і проведення, власне, тесту, є пропозиція збільшити всього на 9 мільйонів 705 тисяч гривень, 5 тисяч гривень. До копійки пораховано, скільки коштів потрібно, аби ефективно забезпечити процес сертифікації стандартів державної мови. При 86 трильйонах гривень, які ми подали в поправки, я прошу ці невеликі кошти виділити для стратегічної галузі в Україні. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування 935 поправку. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати.

про термомодернізацію будівель, про наших мешканців громадян України, які тратять шалені кошти за комунальні послуги дуже часто через те, що держава веде абсолютно нікчемну політику щодо терморегуляції і щодо енергоефективності багатоквартирних будинків. Шановні колеги, ви збиралися в Трускавці, хочу звернутися до колег з монобільшості. Ви разом з Президентом озвучили амбітний план: 15 тисяч будинків за два роки потрібно утеплити. Ви знаєте, скільки будинків утеплили за останні три роки? 26. Не 26 тисяч, 26 будинків. Хоча, коли існувала програма "теплих кредитів", за три роки 850 тисяч українських сімей скористалися цією програмою. Ця поправка пропонує відновити цю програму. Давайте зменшимо людям ціни на комунальні послуги. Дякую. Дякую. Я ставлю на голосування поправку 1128. Ця поправка врахована частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Тому ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-101 Рішення не прийнято. Наступна поправка, будь ласка. Пане головуючий! Роман Лозинський, об'єднання "Справедливість". Правка 1898. Ви знаєте, кожна європейська країна, яка себе поважає, вона вкладає дуже великі кошти в свою культуру і в національну пам'ять. На превеликий жаль, дуже часто для нашої держави ці важливі теми є не в пріоритеті. Я пропоную поправкою підтримати унікальний в світі і в Європі Архів національної пам'яті, який зібрав більше 4 мільйонів архівних справ репресованих. На жаль, фінансування побудови архіву регулярно відтягується. І незважаючи, що сюди до нас в Україну, в Київ приїжджають дослідники з Європи, аби вивчати ці справи репресованих, архів досі недобудований. Всього 342 мільйони гривень на національну пам'ять в нашій країні. Я дуже прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 1898. Вона комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

Культурна спадщина Львівщини, ЮНЕСКО, світове визнання, туристичний магніт – частина національних стратегій і плану туризму, і плану економічної відбудови країни програм Президента, програми "Великого будівництва". Я поправкою 2652 пропоную виділити всього 300 тисяч гривень, шановні колеги. При 86 трильйонах гривень – поправки, які подали всі народні депутати, всього 300 тисяч гривень для найважливіших об'єктів культурної спадщини Львівщини, аби відновити їх, аби запрошувати туристів, аби пишатися нашим історичним минулим, аби будувати наше майбутнє на основі того, що вже в нас є, аби не руйнувати це. Шановні колеги, прошу підтримати поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 2652. Вона відхилена комітетом. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

За-87 Рішення не прийнято. І крайня ваша поправка 3101. Я правильно розумію? прийняти чотири поправки без виступу цього. І по наступних поправках, прошу зафіксувати: 1323, 2615, 2651 і 3101 без виступу.

Всі відхилені. Зараз я все рівно мушу передивитися. Шановні колеги, поправка 1321, вона... Одну секундочку. 1323. Вона відхилена. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

За-85 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2615. 2615, вона теж відхилена, так? Зараз, одну секундочку, маю перевірити. 2615, вона відхилена. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

За-82 Рішення не прийнято. 2651. Ця поправка також відхилена. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. І крайня поправка 3101. Вона також, наскільки я розумію… А 3101, вона врахована. Що ж ви її ставите? Бачите, зараз би знесли вашу враховану поправку. Тому я і прошу, давайте завчасно, щоб ми встигали переглядати. Тому ви її знімаєте? Дякую. Самі похоронили свою важливу поправку. Дякую, пане Романе. Будь ласка, Совсун Інна Романівна, 1131 поправка. 11:37:47 СОВСУН І.Р. Інна Совсун, фракція "Голос". Шановні колеги, моя поправка 1131 на тему, про яку ми в цій залі за останні два дні дуже багато говорили. Вона стосується питань енергоефективності. Цією правкою я пропоную виділити додаткових 2,8 мільярда гривень для того, аби забезпечити заходи з енергоефективності в Україні. Ми багато говорили про те, чому це важливо. Але давайте визнаємо чесно, зараз в залі аргументи працюють не дуже добре. На превеликий жаль, зараз голосування відбувається за ознакою приналежності до тієї чи іншої фракції. Тому для колег з партії монобільшості хочу сказати, що аналогічні правки подавали також представники партії "Слуга народу". Це і в тому числі майже всі представники Комітету енергетики включно з головою Комітету енергетики Андрієм Герусом, і так само такі шановані представники партії "Слуга народу" як Микола Тищенко, яким чомусь не вистачає сміливості для того, аби захистити ці правки. Я дуже сподіваюся, що у відповідь на цю критику представники такі як Микола Тищенко, аргументують, чому вони не хочуть захищати правки щодо енергоефективності. Поправка 1131. Вона врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-103 Рішення не прийнято. Залишається врахованою частково. Наступна поправка 1838. Будь ласка. Інна Совсун, фракція "Голос". Шановні колеги, я наполягаю на тому, аби в голосуванні ми відійшли від принципу приналежності до фракції і голосували відповідно до власних переконань. У цій поправці я пропоную всім тим депутатам, які за останній рік прочитали хоча б одну книжку, проголосувати за цю поправку. Нехай це голосування буде визначенням того, чи читають наші народні депутати чи ні. На жаль, зараз Інститут книги, фінансування книговидання категорично недофінансоване. Ми чуємо дуже дивні пояснення від Міністерства фінансів, від інших представників влади про те, що, мовляв, людям не дуже цікаво читати. Я дуже хотіла, аби зараз зала підтвердила, що народні депутати читають, що народні депутати знають, що читати це важливо, це важливо для того, аби зберігати українську культуру і зрештою протистояти російській агресії. Шановні колеги, давайте підтримаємо книгочитання і доведемо, що народні депутати розуміють, наскільки важливо читати і дорослим, і нашим дітям. Дякую. Поправка 1838. Вона врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-106 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. І крайня ваша поправка 3201. Будь ласка, Інно Романівно. 11:41:03 СОВСУН І.Р. Інна Совсун, фракція "Голос". Ну, що ж, колеги, ми дізналися, що 106 народних депутатів за минулий рік прочитали книги. Дуже сумна статистика, але вочевидь її треба виправляти. Пропоную виправляти через те, аби дофінансовувати українську освіту. Я вкотре говорю в цій залі про те, що за час карантину наші діти страшенно втратили в навчанні. Ми отримали два роки постійної дистанційної освіти. Частина дітей не опанували програму взагалі, частина опанували її заледве. Якщо ми хочемо виправити критичну ситуацію, до прикладу, зі знання математики, а я наголошу для всіх, у нас 30 відсотків випускників не знають математики на базовому рівні, нам конче необхідно окрему програму для подолання наслідків COVID в освіті. Якщо депутати вважають, що насправді освіта наших дітей – це важливо, то я дуже прошу підтримати цю поправку. Ставлю на голосування поправку 3201. Вона врахована частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-109 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково.

Ю.Л. Клименко, "Справедливість". Перші мої правки – це 710 і 727. Обидві поправки стосуються збільшення фінансування для ветеранів, для того, щоб реєстри ветеранів працювали як як слід і вони правильно велися. І друге – це на реабілітацію для ветеранів. Це невеликі, це не мільярди, не мільйони – це всього 45 мільйонів гривень для наших ветеранів. Я хочу вам сказати, що на даний момент в Україні 405 тисяч ветеранів, які пройшли війну і які гарно вміють користуватися зброєю. Тому, якщо ми хочемо жити і мати нормальне суспільство і соціалізацію людей, які вертаються з війни, і які приходять в мирне життя, мають роботу, інтегруються в суспільство, а не шукають собі пригод в екстремістських організаціях, то прошу підтримати мої 710 і 727 правки саме по поправці 727. Вона теж врахована частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-101 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. Те саме по поправці 727. Вона теж врахована частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-101 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. Далі, будь ласка, пані Юлія. Наступні правки 1480 і 1667. Ці дві правки стосуються розвитку Карпат, Карпатського регіону. Президент і ви, монобільшість, наголошували на тому, що це є пріоритетний регіон для розвитку, для збереження лісів, для розвитку туризму. Але, на жаль, ми не побачили відображення ваших гасел в бюджеті 2022 року. Тому мої поправки 1480 і 1667 1667 направлені на розвиток Карпатського регіону і на розвиток інфраструктури Карпатського регіону. Прошу підтримати, тому що це перш за все ваші обіцянки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 1480. Вона комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

За-120 Рішення не прийнято. І наступна поправка 1667. Вона теж комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-120 Рішення не прийнято. так? Будь ласка, пані Юлія. 11:46:01 КЛИМЕНКО Ю.Л. Так. Поправка 1839 стосується збільшення фінансування, як і казали мої колеги, Українського інституту книги. Чому? Тому що ми розуміємо, що ми програємо у війні, в інформаційній війні Російській Федерації, яка витрачає, на відміну від України, мільярди і не гривень, а доларів, на те, щоб по всьому світу розповсюджувати російську літературу, російську мову, російські канали, російських пропагандистів. Ми знищуємо своє книгарство, українську книгу, як один із багатьох інструментів боротьби проти Росії, один із найважливіших інструментів боротьби з дезінформацією. Тому, колеги, будь ласка, схаменіться, поверніть кошти Українському інституту книги, тому що без української літератури ми вже можемо не воювати, тому що ми самі здаємо свої позиції. Дякую. Я прошу проголосувати і підтримати мою правку номер 1839. ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 1839. Вона врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати.

3088. Це дві поправки, які стосуються надання адміністративних послуг. На жаль, цей бюджет не передбачає розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг. Ми подали ці правки разом з вашими колегами з монобільшості для того, щоб все-таки залишити фінансування ЦНАПам і залишити фінансування місцевим громадам для розвитку центрів надання адміністративних послуг. Чому? Що таке Центр надання адміністративних послуг? Це результат роботи всієї державної машини, це надання послуг комфортних, швидких і безкоштовних нашим громадянам. Вся держава працює на те, щоб в ЦНАПах надавалися швидкі послуги і люди могли швидко отримати навіть при коронавірусу. Замість того що ми робимо? забираємо витрати і не надаємо фінансування на розвиток цих ЦНАПів, таким чином наші люди будуть долати 200

За-96 Рішення не прийнято. Поправка 3088, теж вона комітетом відхилена. Зараз я ще раз перевірю. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-93 Рішення не прийнято. Пані Юля, все у вас?

на водопровідні і каналізаційні мережі в регіонах. Тому що ми знаємо, що в Україні є глобальна проблема з питною водою. Питна вода, я хочу вам сказати, – основний компонент, який, якщо якість цієї питної води не визначена або вона погана, вона впливає на здоров'я. І ми витрачаємо ці гроші не на якість води, а на лікування наших громадян. Тому, шановні колеги, будь ласка, підтримайте правки 3089 і 3090, які говорять про надання коштів на питну воду, на розбудову мережі, і на лабораторії, які будуть визначати якість питної

голосування поправку 3089. Вона комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-109 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування поправку 3090. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

За-101 Рішення не прийнято. Дякую. Так, "Голос" завершив свої поправки. Далі "Опозиційна платформа – За життя".

У сфабрикованих кримінальних справах проти Медведчука у свій час прокурори акцентували увагу на тому, що виявляється він не підтримує курс нинішньої влади. Я вам хочу сказати, що 74 відсотки громадян України вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, в тому числі і в бюджетній політиці. І я зараз у наших поправках вам покажу, чому Президент Зеленський культивує бідність. Дивіться, у наступному році прожитковий планується що зросте на 8,2 відсотка, а мінімальна заробітна плата – на 3,1 відсотка. При цьому інфляція річна зараз офіційно – 11 індекс цін виробників промислової продукції майже 40 відсотків. Це все свідчить про те, що реальні доходи населення будуть меншими у порівнянні з інфляційно-девальваційними процесами. Наша поправка стосується того, щоб у статті 7 вирівняти прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату. Я прошу підтримати цю поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Сергійович. Ця правка врахована частково комітетом, але ви наполягаєте на повному врахуванні. Я ставлю вашу пропозицію. Прошу визначатися та голосувати.

За-87 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. Наступна 88-а, Скорик. Доброго дня, шановні колеги! Статтю 8 ми пропонуємо викласти в такій редакції: "Стаття 8. Установити у 2022 році мінімальну заробітну плату у місячному розмірі: з 1 січня – 7 тисяч гривень, з 1 липня – 7,5 тисяч гривень, з 1 грудня – 8,5 тисяч гривень. У погодинному розмірі: з 1 січня – 42,13 гривні, з 1 липня – 45,14 гривні, з 1 грудня – 51,35 гривні". Це ключове питання, ми вважаємо, на сьогоднішній день: питання забезпечення наших громадян, питання їх захисту, питання соціальної справедливості, питання підняття соціальних стандартів наших громадян. Ми дуже просимо зал проголосувати за цю важливу правку. Дякую. Дякую. Поправка 88. Вона врахована частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-82 Рішення не прийнято, поправка залишається врахованою частково. Наступна поправка 94-а, Волошин. Будь ласка, Олег Анатолійович. Дякую. Цю мою поправку було повністю відхилено комітетом, хоча вона абсолютно зрозуміла своєю соціальною спрямованістю. пропонується, щоб допомога для малозабезпечених родин в Україні, у співвідношенні до прожиткового мінімуму, була встановлена з 1 січня 45 відсотків (це для працездатних),

І це жебрацтво, яке сьогодні намагається приховати влада провокуванням різних там скандалів і вибірковим правосуддям щодо опозиції, воно якраз показує те, що бідність людей, і це вже відображається в рейтингах, є те, що людей хвилює найбільше. Їх не хвилює переслідування опозиції, їх хвилює дійсно в першу чергу те, що влада не хоче піднімати… 94 поправка. Вона була відхилена комітетом. Ставлю її на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. Наступна поправка 125. Бурміч Анатолій Павлович, будь ласка. А.П. Шановні колеги, ця поправка стосується обігу облігацій внутрішнього займу, і вона впливає на те, чи буде збільшуватися бюджет… борги по бюджету чи ні; будуть зовнішній борг і внутрішній борг рости чи ні. А тому у статті 16 я пропоную замінити слова "інформування у тижневий строк комітету Верховної Ради" на слова "погодження". Тому що це ми повинні впливати, і ми повинні не бути байдужими до того, чи будуть у нас борги зростати. А це вже компетенція Верховної Ради, а Кабмін хоче цього уникнути і взяти тільки на себе. Прошу підтримати. Ставлю на голосування 125 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-71 Рішення не прийнято. Наступна поправка 134. Загородній Юрій Іванович, будь ласка. Дякую, Руслане Олексійовичу. Юрій Загородній, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Ви знаєте, ми бюджет могли б приймати набагато швидше і правок могло б бути набагато менше, якби при формуванні і підготовці

вигадані кримінальні справи проти керівника нашої політичної сили Медведчука Віктора Володимировича. А якби прислуховувалися до всіх наших правок, то показники бюджету зовсім були б інші і спрямованість бюджету була б соціальна, і бюджет був би народний, а не бюджет забаганок для влади. Ця правка, яку я пропоную, вона надзвичайно важлива, тому що в парламентсько-президентській державі контроль за виконанням і перерозподілом бюджету… Ставлю на голосування 125 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. Шановні колеги, оголошую перерву на 30 хвилин.

Представляючи даний проект Державного бюджету, уряд його пафосно називав бюджетом модернізації країни, відновлення економіки, шалених інвестицій в медицину і освіту. Але, на жаль, ми отримали зовсім інший результат, і те, про що пафосно агітаційними гаслами говорив уряд, виявилося до навпаки. Ми отримали бюджет, де консервується бідність, продовжуються злидні, де продовжується криза в медицині, освіті, системні енергетичні ризики закладені і продовження формування бюджету на фінансових спекуляціях. Тому дана поправка стосується вилучення із статті 24 слів "випуск і продаж" щодо прав Міністерства фінансів України здійснювати правочини з державними деривативами. Прошу поставити на голосування. поправка. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

За-47 Рішення не прийнято. Наступна поправка 201, Мороз. 12:34:28 МОРОЗ В.В. Володимир Мороз, 59 виборчий округ, Донеччина. Ми всі розуміємо з вами, як сьогодні тяжко працюють на лінії розмежування, та й не тільки на лінії розмежування наші судмедексперти, які не мають сьогодні достойної заробітної платні. Сьогодні ще добавився до них і COVID, а вони не мають ніяких коштів для того, щоб Я хочу ще запитати Юрія Юрійовича. А як так складається, що мажоритарники з ОПЗЖ не можуть получити свої кошти на соцекономрозвиток? Чому у нас діє якась корупція політична, що по 35 мільйонів виділяють мажоритарщикам, а люди, які сьогодні на лінії соприкосновения, які на війні і сейчас вони дивляться нашу Раду, і вони не можуть получити на свої округи ці кошти? Доколи це буде творитися в нашій країні? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 201 поправка народного депутата Мороза. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-51 Рішення не прийнято. Наступна поправка 241. Колтунович, будь ласка. Колтунович Олександр Сергійович. 12:36:08 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую, Руслан Олексійович. Я хотів би звернути увагу, що в 241 поправці ми пропонуємо доповнити розділ "Прикінцеві положення" новим пунктом такого змісту, послухайте уважно. "Кабінету Міністрів України забезпечити з 1 січня 2022 року встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні фактичного, підкреслюю, – розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб для розрахунку розмірів посадових окладів за всіма тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки з відповідним зростанням фонду оплати праці". ми з Віктором Медведчуком подавали законопроект 2795, який в першу чергу, і треба віддати належне, що тут головний момент був в тому, щоб поставити ставку 1 тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати, щоб розрахунок йшов уже далі з мінімалки. А що ми бачимо натомість? В тому ж законі, де ми робили обмеження в 10 мінімальних заробітних плат для наглядових рад, вони залишаються в цьому бюджеті, а такого не має бути, тому що це… ГОЛОВУЮЧИЙ. 241 поправка. Комітет її відхилив. Прошу визначатися та голосувати.

будь ласка. 12:37:40 СКОРИК М.Л. Дякую, шановний Руслан Олексійович. Ви знаєте, ми дуже багато говоримо про те, що одна з головних проблем нашої держави – це проблема демографічна. На сьогоднішній день Україна за пів року тільки 2021 року втратила більше 200 тисяч осіб населення. В цьому зв'язку ми пропонуємо наступну правку. "Установити, що в 2022 році допомога при народженні дитини надається у такому розмірі: на першу дитину – 100 тисяч гривень, на другу дитину – 150 тисяч гривень, на третю та кожну наступну дитину – 250 тисяч гривень". Я дуже прошу дослухатися до цієї правки, тому що можна дуже багато говорити про те, що ми підтримуємо народжуваність чи ми підтримуємо нашу медицину, але якщо люди не будуть мати, ну, навіть не впевненості в завтрашньому дні, а просто засобів для існування, то ні про яке підвищення народжуваності ми не зможемо говорити. Дякую. І прошу підтримати цю правку. Дякую. 243 поправка. Вона врахована частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Тому ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-48 Рішення не прийнято. Залишається поправка врахованою частково. Дякую. Всім зрозуміло, що однією із головних причин, чому влада фабрикує нові і нові справи проти Віктора Медведчука, є елементарний провал основної обіцянки Президента Зеленського, тоді ще кандидата в Президенти Зеленського, щодо забезпечення миру на сході. Натомість наша партія і безпосередньо Віктор Медведчук має дуже чіткий план забезпечення цього миру через компроміс. А мир і ця правка до цього якраз напряму пов'язана. Це не лише в першу чергу... І, звичайно, і найголовніше – це збереження життів українців, а це і переведення колосальних витрат, які сьогодні йдуть на мілітаризацію України, на соціальну сферу. Цією правкою пропонується, зокрема, встановити, щоб в кінці наступного року ми скасували цей військовий збір, який за сім років зібрав 100 мільярдів, і ці гроші невідомо куди пішли. Тому що за попереднього Президента і за чинного Президента оборонне замовлення не виконується в повній мірі, а гроші значні розкрадаються, і це не розслідується. А українці постійно платять за війну, хоча вони потребують ще школи, лікарні, соціальної підтримки, а не постійно фінансувати мілітаризацію цієї країни. І це є суть цієї поправки, що військовий збір…

За-48 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1162, Бурміч Анатолій Петрович. Шановні колеги, я пропоную у додатку 3 збільшити видатки на фінансування установ соціальної сфери в повному обсязі відповідно до їх бюджетних запитів, в першу чергу на заробітну плату, враховуючи значне фізичне навантаження, зокрема через трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам. Замість цього влада посилює роботу і посилює фінансування репресивним органам, правоохоронним органам, які нічим іншим не займаються, як фальсифікують фальсифікують справи проти опозиції, проти лідерів опозиції. І їх заохочує в цьому в подальшому. Так сьогодні абсолютно беззаконно і на підставі фальсифікованих документів і справ переслідується за політичними мотивами Віктор Володимирович Медведчук. Звернули б увагу краще на людей, на соціальну сферу, їм треба піднімати зарплату, а не репресивним органам. Дякую. 413 поправка. Вона відхилена комітетом. Ставлю її на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-50 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1025. Загородній Юрій Іванович, Юрій Загородній, фракція "Опозиційна платформа – За життя". Ця правка, 413, надзвичайно важлива. Мова йде про надання роботодавцям компенсації за забезпечення молоді першим робочим місцем у розмірі видатків за загальним фондом 50 мільйонів гривень. Вона важлива тим, що вона є органічним продовженням ідеї Віктора Володимировича Медведчука – формули національного успіху, де чітко сказано, що ми повинні не піднімати питання, які розколюють суспільство, а працювати над питаннями, які б вели до збільшення, підвищення підвищення рівня життя і благополуччя громадян України. Тому я прошу цю правку поставити на голосування, тому що вона є дуже важлива. І те, що комітет помилково, мені хотілося б вірити, її відхилив, то це говорить про те, що комітет поступив невірно в цьому питанні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 413 поправка. Вона відхилена комітетом. Ставлю її на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-53 Рішення не прийнято. Наступна поправка 429. Павленко, будь ласка.

на те, як її подолати, як з неї вийти, на жаль, немає. Нагадаю колегам, що за перше півріччя народилося 132 тисячі дітей в Україні. За прогнозами експертів, у цьому році народиться майже вдвічі менше, ніж це було ще в недалекому 2013 році. І не хочуть навіть збільшувати допомогу при народженні дитини нинішні урядовці-посадовці. Кажуть, немає грошей. Тому я пропоную зменшити видатки на організаційне обслуговування Верховної Ради України в розмірі 373 мільйони і віддати їх дітям. Забрати у депутатів, віддати гроші дітям на допомогу при народженні дитини. Прошу поставити на голосування. Ставлю на голосування 429 поправку народного депутата Павленка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-57 Рішення не прийнято. 434-а, Мороз. Мороз Володимир, 59 виборчий округ, Донеччина. Всі ми з вами знаємо, як сьогодні важко працюють на Донеччині наші шахтарі, які вже біля чотирьох місяців не отримують заробітну плату. І ми весь час кажемо про те, що для них не вистачає коштів. Але я підтримую свого колегу Юрія Павленка і кажу про те, що, дивіться, в нас і 429 правка, 434-а, ми виділяємо мільйони гривень для інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України. Зменшити видатки ці потрібно і віддати ці кошти шахтарям. Треба підтримати шахтарів і передати ці кошти нашим хлопцям, які працюють під землею, добуваючи чорне вугілля ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 434 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. 12:46:32 За-58 Рішення не прийнято. Наступна поправка 447. Колтунович Олександр Сергійович. Дякую. Шановний Руслан Олексійович, шановні колеги, 447 поправка, вона стосується того, щоб обмежити видатки на органи виконавчої влади. В першу чергу мова йде про те, щоб в додатку 3 до проекту закону в рядку в рядку 0411010 "Обслуговування та організаційне, інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України" зменшити видатки на 295,6 мільйона гривень. Ці кошти в подальшому в наших наступних поправках, ви побачите, де ми їх додаємо. Додаємо на те, про що казав уже в попередньому виступі колега Скорик, на підтримку дітей, на підтримку народжуваності, тому що, якщо ми беремо статистику, в нас за останній період на 100 померлих 41 людина народжується. Тому це питання надзвичайно важливе. Тому я хочу сказати, що ми не підтримуємо такий курс Зеленського, який пропонує збільшувати видатки на органи на органи виконавчої влади, при цьому зменшуючи видатки на гуманітарну і на соціальну сферу. Прошу поставити на голосування. І наступну також, 542, дати мені слово. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 447 поправка. Ставлю її на голосування. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

За-60 Рішення не прийнято. 452-а, Колтунович. 12:48:07 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую, пане Голово. Надзвичайно важлива поправка. Всі ви знаєте, яка у нас ситуація в зовнішній торгівлі. У нас обсяг експорту товарів за підсумками минулого року становив 50 мільярдів доларів, в свій час пік був в 68 мільярдів доларів, це був 2012 рік. Однак, при цьому, це ж в поточних цінах, з урахуванням інфляційно-девальваційних процесів. А якщо ми говоримо реальних, то це зовсім інші речі. У зв'язку з цим, зважаючи на негативну ситуацію в зовнішньоекономічній сфері і зовнішньоторговельній, додатку 3 Бюджетну програму "Функціонування інституцій з підтримки та просування експорту" рядок 0411240 збільшити на 2 мільярди гривень. Це надзвичайно важливо. Тому що ці кошти можуть піти на підвищення конкурентоспроможності виробництв, на підвищення конкурентоспроможності в цілому і просування товарів на зовнішніх ринках. Це буде надходження валютної виручки від експорту, стимулювання реального сектору сектору економіки, бази відрахування податків і зборів, тобто колосальний… ГОЛОВУЮЧИЙ. 452 поправка. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. Наступна поправка 454. Волошин Олег Анатолійович. Зараз ми тут заходимо в цілу низку поправок від нашої фракції, які стосуються скорочення витрат на таку чудову статтю, як керівництво та управління у такій-то, Ми чітко розуміємо, що це фактично бюрократичні витрати на утримання чиновничого апарату. Мені дуже подобається дана конкретна стаття витрат, що пов'язана – керівництво та управління у сфері статистики. Що вони рахують? Як люди зубожіють щодня? Як у нас падає рівень життя, як зростають тарифи? І тому елементарна правка пропонує зменшити витрати на 370 мільйонів гривень. Це колосальні гроші, які можна було витратити дійсно не на те, щоб статистики рахували, як у нас зубожіють громадяни, а щоб ці громадяни почали жити краще. Прошу підтримати цю правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! 454 поправка. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати.

За-57 Рішення не прийнято. 460. Народний депутат Бурміч Анатолій, будь ласка. 12:51:00 БУРМІЧ А.П. Шановні колеги, ви пам'ятаєте, як ця влада нам розповідала про те, що якщо ми введемо гральний бізнес, то зразу у нас на мільярди, десятки мільярдів поповниться бюджет. Крім того, що ми чули тільки, як хабарник Гетьман брав хабара у 90 тисяч доларів за відкриття в тій чи іншій області цих закладів по гральному бізнесу. То влада пішла далі вона створила керівництво по управлінню у сфері грального бізнесу та азартних ігор. Ви уявляєте, що ці ще злодії собі і керівництво придумали, та ще й фінансування туди повсовували. А тому я пропоную скоротити бюджетне фінансування цим керівникам у сфері азартних ігор і грального бізнесу на 32 мільйони, а направити ці кошти або на дітей, або на лікування від COVID.

Дякую. Юрій Загородній, фракція "Опозиційна платформа – За життя". Цією правкою я пропоную кошти, які передбачені виділити на Генеральну прокуратуру України, зокрема, на підвищення кваліфікації прокурорських працівників, перенаправити на інші потреби, потреби, зокрема, на виплату пенсій чи збільшення заробітної плати працівникам бюджетних установ. Тому що сьогодні Генеральна прокуратура – це є по суті структура політичного переслідування. І підтвердженням цього є ті кримінальні справи, які ми бачимо, починаючи з травня 2021 року, які сфабриковані проти Віктора Володимировича Медведчука. І це ми бачили на засіданнях Печерського суду і апеляційного суду. та "професійна" (в лапках) діяльність працівників прокуратури якраз підтверджує, що в діяльності Медведчука Віктора Володимировича немає складу злочину, а є лише чисте політичне переслідування. Тому я пропоную підтримати мою правку. Дякую. Ставлю на голосування 551 поправку. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-56 Рішення не прийнято. Наступна поправка 896, Павленко. Дякую, пане Голово. Юрій Павленко, "Опозиційна платформа – За життя". Моя поправка стосується забезпечення функцій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я пропоную зменшити їм видатки. На жаль, цей бюджет продовжує той тренд на посилення репресивно-каральної ролі держави, формування поліцейської держави. Немає грошей на забезпечення соціальних програм підтримки і захисту людей, але на підтримку силовиків чомусь гроші кожен рік знаходяться і кожен рік збільшуються. Яскравим прикладом того, як правоохоронна система не захищає людей, а

справа по політичних репресіях, чисто справа політично вмотивована. Тому я пропоную забрати у прокурорів і віддати гроші дітям. ГОЛОВУЮЧИЙ. 489 поправка. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати.

За-64 Рішення не прийнято. 499-а. Мороз. Я хочу підтримати сьогодні всіх наших колег, які сьогодні говорять про наші репресивні органи, які працюють в розріз всім нашим життєвим принципам. Ми сьогодні все це бачили, проходивши всі суди Віктора Медведчука. Ну ми чомусь їм збільшуємо і збільшуємо видатки? Моя пропозиція у додатку 3 до проекту закону керівництву та управлінню діяльністю Міністерства внутрішніх справ України зменшити видатки на 204 мільярди 370 тисяч гривень. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 499 поправку народного депутата Мороза. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Наступна поправка 503. Колтунович. Руслан Олексійович, у продовження тренду, який задали мої колеги, дійсно, ну виділяються кошти колосальні на правоохоронні органи. У 503 поправці ми пропонуємо до додатку 3 до проекту Закону про Державний бюджет рядок 1001050 "Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України" зменшити видатки на 1,1 мільйона Я погоджуюся з колегами, я бачив, як фальсифікуються матеріали, я бачив, як підтасовуються дані, потім вони розбиваються в судах. В тому числі по справі Віктора Медведчука, коли Зеленський і його правоохоронні органи здійснюють тиск, політично вмотивований. Це не може сприйматися нормально в жодній цивілізованій країні. На мій погляд, якщо у вас немає чим займатися, давайте будемо зменшувати видаткову частину, те, про що казав мій колега Павленко, фінансувати програми по дітях. У нас там далі є поправки, які будуть збільшувати фінансування Інституту раку і так далі. Ось що треба фінансувати, а не правоохоронну систему. Дякую. 503 поправка народного депутата Колтуновича. відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-61 Рішення не прийнято. 507 поправка. Народний депутат Скорик – немає. Тоді Колтунович, 12:58:22 КОЛТУНОВИЧ О.С. Руслан Олексійович, зважаючи на те, що в нас авторський колектив і ми можемо один одного підміняти, тому прошу кілька найближчих поправок, за проханням Миколи Скорика озвучу

питання забезпечення освіти, яке йде у співвідношенні до валового внутрішнього продукту, воно в нас, чесно кажучи, не витримує жодної критики, тому що ми маємо розуміти, що в нас базовий показник валового внутрішнього продукту складає лише 155 мільярдів доларів за підсумками минулого року. Як ми можемо порівнювати забезпечення галузі освіти, наприклад, в Україні і в Польщі? Де один і той самий відсоток, але співвідношення до ВВП у нас 155 мільярдів, у них – 500. В країнах Західної Європи по 2,5-3,5 трильйони доларів. Ось чому так критично недофінансована наша освіта… 626 поправка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую. Я абсолютно вважаю, що коли депутати пропонують збільшення якихось статей, зокрема ми виступаємо за збільшення соціальних витрат, звичайно, потрібно вказувати і джерело надходжень. Тобто, дійсно, не малювати гроші з повітря, як їх немає, не вистачає в країні, у тому числі завдяки такому керівництву як зараз. Ось, наприклад, стаття "Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону". Треба розуміти, мова йде не про забезпечення прикордонників, не про облаштування самого кордону, а саме на оплату центрального апарату, щоб чергові генерали побудували собі чергову дачу. саме такі витрати є абсолютно зайвими сьогодні, якщо вони надмірні, для того, щоб держава нормально функціонувала. Коли ми працюємо в стані, фактично в надзвичайному стані економічному, коли грошей не вистачає на основні цілі, ми виділяємо колосальні гроші на купу міністерств і відомств, які йдуть не тим, хто безпосередньо служить на кордоні, Ставлю на голосування 517 поправку народного депутата Волошина. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-67 Рішення не прийнято. Наступна поправка 525. Бурміч. Монастирський, то я думав, що він розділить Міністерство внутрішніх справ і Прикордонну службу. Але перше, що він зробив, то він запросив додатково на облаштування кордону і сітки, і копання ровів майже 17 мільярдів гривень замість того, щоб займатися, дійсно, нищенням злочинності. А тому… Це в той час, коли кордон не демаркований абсолютно ні з тією ж Білоруссю, ні в інших місцях. Що ми будемо, які рити ями і які ставити сітки? А тому я вважаю, що необхідно зменшити фінансування Прикордонної служби, на її

Ставлю на голосування 525 поправку народного депутата Бурміча. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-45 Рішення не прийнято. Наступна поправка 539. Загородній, будь ласка. Дякую. Юрій Загородній, фракція "Опозиційна платформа – За життя". Ви знаєте, у нас сьогодні в Україні органи не правопорядку і законності, а органи,

підтвердженням цього є сфабриковані кримінальні справи проти Віктора Володимировича Медведчука, які просто незаконні і вже починають розсипатися в судах. Але влада збільшує фінансування правоохоронних органів з метою подальших репресій проти опозиції, проти громадян України. Тому я пропоную ці кошти, які передбачені на фінансування керівного складу Національної гвардії, направити на виплату заробітних плат лікарям, які працюють з… 789 поправку. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-48 Рішення не прийнято. 546 поправка, Павленко. Шановний пане Голово, шановні колеги! Юрій Павленко, "Опозиційна платформа – За життя". Дана моя правка стосується статті забезпечення виконання завдань, функцій та підготовки кадрів одного з підрозділів структурних Міністерства внутрішніх справ. Як бачимо, в тренді, який пропонує нам сьогоднішня влада, формування поліцейської держави є гроші на підготовку поліцейських кадрів, а немає грошей в достатній мірі на освіту. Тому моя пропозиція забрати кошти, які спрямовані на підготовку поліцейських нових кадрів, а спрямувати їх на освіту дітей і на заробітну плату вчителів, для яких чомусь коштів у бюджеті немає. Прошу підтримати і поставити на голосування. 546 поправка. Вона відхилена комітетом. У зв'язку з цим прошу визначатись та голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Наступна поправка 551. Мороз. Шановні друзі! Мороз Володимир, Донеччина, 59 округ. У додатку "бюджетної програми міністерств України" я хотів би замінити "бюджетної програми здешевлення кредитів для підприємств авіабудування, суднобудівної, ракетно-космічної галузі, оборонно-промислового комплексу", збільшивши загальний фонд на 6 мільярдів 700 тисяч гривень. Ми знаємо, що ми в нашій країні повністю, мабуть, назавжди потеряли авіабудування, суднобудування і таке інше. У нас повна деіндустріалізація країни, у нас немає робочих місць. Я прошу підтримати і проголосувати. Дякую. Ставлю на голосування 551 поправку. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

а то, я бачу, він там не дуже чує. Дивіться, мене цікавить наступний момент. От ми давали пропозиції одні, другі, треті, зрозуміло, там по оптимізації, там додати. Але концепт бюджетної

подолання сировинних наслідків, подолання бідності? Ви можете визначити ключові параметри для того, щоб ми з вами розуміли головний бюджет і концепт бюджетної політики? В чому вона взагалі відмінна від тих бюджетів, які були з 14-го по 19-й рік? Чому така соціальна асиметрія? Ви розумієте? Я не можу зрозуміти, чому прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата піднімається на 3-8 відсотків, а наглядовим радам обмеження немає, люди отримують сотні тисяч. Так само в державних компаніях… 555-а поправка народного депутата Колтуновича. А, позиція комітету, будь ласка, коротко. Ця правка, на нашу думку, не є реалістичною, тому вона відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 555 поправка. Ставлю її на голосування. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Наступна поправка 572. Колтунович Олександр Сергійович. на підвищення окремих соціальних стандартів. Але я не почув від вас відповіді. Я чому просив позицію комітету щодо пріоритетності бюджетного розвитку? У вас є Бюджетна декларація до 24-го року. Ми не бачимо чітких, чітких, конкретних бюджетних пріоритетів, яким чином ми: а) будемо долати бідність, економічну відсталість, сировинну відсталість економіки і ряд інших моментів. Для цього потрібні чіткі економічні бюджетні програми. Для того, щоб, наприклад, для прикладу, модернізувати водопровідно-каналізаційне господарство. Те, що перекинули їх на місцевий рівень – це питання не підйомне. Для цього необхідні загальнодержавні цільові програми, які будуть дофінансовувати, співфінансувати, щоб реалізувати цей концепт. Тому нам було цікаво почути позицію комітету, що... Юрій Юрійович, можете коротко? Хоча це не по цій поправці. Поправка... 13:10:30 АРІСТОВ Ю.Ю. Шановний колего, кінцевий концепт державного бюджету з'явиться тоді, коли ви дасте можливість Міністерству фінансів обробити наше доручення. Ставлю 572 поправку на голосування. Вона не врахована комітетом, відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. 596 поправка. Волошин, будь ласка. Дякую. Цією поправкою пропонується зменшити видатки на сили цивільного захисту аж на 2 мільярди 665 мільйонів 927 тисяч. Це колосальні гроші, які можна вивільнити. Тому що який сьогодні захист потребують передусім громадяни України? Це захист від тієї страшної зими, яка насувається, яка, за прогнозами всіх синоптиків світових, буде, напевно, однією з найсуворіших за останні 20 років, при тому до якої Україна найменше підготовлена. І до речі, це стосується, в принципі, всіх і в цьому залі, якщо вони не планують, правда, кудись там за кордон поїхати на цей час чи, можливо, переїхати в приватні будинки, де стоять генератори, і вони будуть там палетами якимись опалюватись. Але це питання для всіх, коли почнуться віялові відключення, коли не буде опалення. Тому що зараз я не бачу жодної стратегії уряду це вирішити. Ми маємо гроші витрачати не на якийсь абстрактний цивільний захист, а дійсно на підготовку до зимового сезону. В цьому є ключове завдання сьогодні. Дякую.

Шановні колеги, ви пам'ятаєте, як у минулому році горіли у нас ліси на Житомирщині, Херсонщині, на Донеччині. Де є ліс, там горіло. Зрозуміло, з яких причин. Вирубали, а потім сліди ховали. і страждали люди від цього теж. А чому не могли погасити ці пожежі? Тому що у пожежників немає чобіт, немає бензину у машинах, немає шлангів цілих, а тільки діряві. Замість цього ми виділяємо кошти на якусь наукову діяльність у пожежній сфері. Що, треба видумати якісь нові шланги? Чи якісь чоботи видумати спеціальні? Вони всі є. Треба просто не розкрадати гроші, а забезпечувати матеріально. Замість цього ми наукову діяльність у у цій сфері виділяємо. А тому я пропоную зменшити на 179 мільйонів цю сферу і направити кошти на поповнення… ГОЛОВУЮЧИЙ. 606 поправка комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

які виділені на утримання керівництва і управління діяльності Національної поліції України, ну, наприклад, перенаправити і, допустимо, пустити на підвищення заробітної плати рядовим працівникам поліції. Чому. Тому що ми сьогодні в державі маємо дуже просту картину. Ми знаємо, що жодного резонансного вбивства, злочину, які були в країні, вони нерозкриті. Не розкриті злочини проти журналістів, проти опозиційних політиків, яких дуже багато таких злочинів і провокацій. Ну, і зокрема, як можна збільшувати кошти на утримування керівництва поліції, щоб вони далі фабрикували 611 поправка. Комітетом відхилена. Ставлю її на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-58 Рішення не прийнято. Наступна поправка 615. Павленко, будь ласка. Шановний Голово, шановні колеги! Що пропонує нам цей бюджет? Замість підтримки сім'ї, підтримки пенсіонера, підтримки дитини цей бюджет нам пропонує, зокрема: збільшити фінансування прокуратури на 17, майже 18 відсотків, або на 2 мільярди; фінансування СБУ – з 15 до більше як 16 мільярдів, тобто на мільярд, а це в 2,5 разу більше, ніж все фінансування Національної академії наук; фінансування поліції – майже на 1 відсоток, але це більше як 35 мільярдів гривень. Тому я пропоную даною своєю поправкою зменшити фінансування по статті "Забезпечення діяльності органів та установ Національної поліції України" на 6,7 мільярда мільярда гривень, а ці кошти забрати у поліції і віддати дітям. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 615 поправку народного депутата Павленка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Ми знаємо про те, щоб сьогодні запрацювали наші підприємства їм потрібні перш за все дешеві кредити. І тому додаток 3 бюджетної програми Міністерства економіки я хотів би доповнити новою бюджетною програмою "Здешевлення кредитів для підприємств авіабудівної, суднобудівної, ракетно-космічної галузі, оборонно-промислового комплексу", збільшивши загальний фонд на 6 мільярдів 700 тисяч гривень.

Ставлю на голосування 623 поправку. Вона комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

озвучив в 623 поправці, в нашій поправці спільній і колективній, дуже важливе питання, що бюджетну програму Міністерства економіки доповнити новою бюджетною програмою "Здешевлення кредитів для підприємств авіабудівної, суднобудівної, ракетно-космічної галузі, оборонно-промислового комплексу", збільшивши її видатки. При цьому в 626 поправці, вона йде похідною, вона відповідно пропонує зняти ці кошти з керівництва управління у сфері економіки. Яке у нас там керівництво та управління у сфері економіки? Можемо звідти частково забрати ці кошти для того, щоб забезпечити і систему кредитування, і співфінансування, і так далі, реального сектору економіки, високотехнологічних секторів економіки, які з 14-го року втратили ринки збуту, які в результаті певних інтеграційних прагнень окремих Колтуновича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-54 Рішення не прийнято. Наступна поправка 633, Колтунович. 13:19:46 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую, шановний Руслан Олексійович. Дана поправка буде пов'язана з подальшими деякими поправками, що стосується пенсійного забезпечення. В даному випадку ми пропонуємо в додатку 3 до проекту Закону про Державний бюджет на 2022 рік, строка 1203010 "Керівництво та управління у сфері державного резерву" зменшити на 10,08 Для чого це робиться? Ми в подальшому виписали, є дефіцит Пенсійного фонду, в наступному році він пропонується більш ніж 200 мільярдів гривень. Тобто економіка у нас не зовсім працююча і у нас відрахування єдиного соціального внеску, вони фактично не збільшуються, не зважаючи на нібито нібито номінальне зростання економічних параметрів і окремих макроекономічних параметрів. Тому з цієї точки зору пропонується зараз вивільнити ці кошти даною поправкою для того, щоб в подальшому ми могли частково перекрити дефіцит Пенсійного фонду. Нагадаю, що у нас 10,9 мільйона пенсіонерів якраз зацікавлені в цьому, щоб у них у них ці кошти були. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю 633 поправку групи авторів, в тому числі і Колтуновича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Наступна поправка 636. Волошин. О.А. Дякую. Взагалі, що це за стаття така витрат "Обслуговування державного матеріального резерву"? То ми, що, людям ще й допомагаємо, які розкрадають цей резерв, і ще їм платимо за це гроші? Скільки сьогодні в цьому резерві, дійсно, вугілля, паливно-мастильних матеріалів і іншого всього необхідного, щоб пройти осінньо-зимовий період? За те, що свого часу, 7 років назад, Віктор Медведчук, при чому на доручення тодішнього керівництва держави, яке мало на це мандат від тодішніх виборців і несе повну політичну за це відповідальність, намагався допомогти вирішити питання вирішити питання забезпечення вугіллям, йому "шиють" державну зраду. Подивимось, як пройде цей осінньо-зимовий період. Вже почали казати, що Білорусь у нас не диктаторська країна виявляється, а нормальне джерело постачання електроенергії. І подивимося, кому будуть потім шити державну зраду. Тому пропонуємо зняти витрати на це управління матеріальним резервом, направити ці гроші дійсно на те, щоб забезпечити наповнення власне цього резерву. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 636 поправку народного депутата Волошина. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

скажімо, забезпечення охорони праці чи додержання необхідних норм в цьому плані, направляємо на матеріально-технічне оснащення, ми знову направляємо кошти на утримання керівництва в цій сфері. Чисто підвищуємо гроші чиновникам для того, щоб вони їх розкрадали або просто отримували шалені гроші в той час, коли люди на місцях і та ж сама матеріальна база зовсім порожня. А тому я пропоную направити 186 мільйонів гривень зняти з керівництва, а направити безпосередньо у сферу забезпечення охорони праці. Закупити ті ж самі маски, які колись розкрадені були, ті ж рукавички, ті ж дезінфектори, ті ж якісь молотки і таке інше саме на місця. Пропоную так. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 639 поправку, комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую, Руслане Олексійовичу. Ви знаєте, коли ми уважно в черговий раз почитаємо передвиборчу програму Президента Зеленського, там чітко написано, якою має бути українська школа, початкова школа має виховувати, формувати людину щасливу. Середня школа має формувати людину сучасних знань. Професійно-технічна освіта має формувати людину вмілу. А вища освіта має формувати людину майбутнього. У мене виникає тоді запитання до комітету. Так чому ж ви тоді відхиляєте правку, у якій передбачено виділення значних коштів на зміцнення професійно-технічної освіти в Україні? Чи професійно-технічна освіта вже не потрібна для того, щоб розвивалася Україна і були кваліфіковані працівники для української економіки? Чи вам потрібно фінансувати правоохоронні органи і підвищувати кваліфікацію прокурорських працівників, які фабрикують кримінальні справи проти нас, проти опозиції і в українському парламенті, і проти Віктора Володимировича Медведчука? Дайте, будь ласка, відповідь мені на це питання. 642 поправка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. 13:25:32

по статті "Керівництво і управління в сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів". Я думаю, що ні для кого не секрет, як рік в рік погіршується якість українських продуктів, а також завозиться все більше і більше неякісних продуктів в Україну. Кількість отруєнь або загибелі людей від неякісних продуктів теж рік в рік збільшується. Але замість того, щоб формувати реальну, дієву політику, яка би захищала українця від неякісної продукції, чомусь уряд пропонує збільшити заробітні плати чиновникам, значно збільшити. Тому я пропоную видатки на керівництво зменшити, а ці кошти спрямувати на реальні дії по захисту українських громадян щодо безпечних продуктів харчування, а також того сміття, яке завозиться… ГОЛОВУЮЧИЙ. 645 поправка, ставлю її на голосування. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Я як мажоритарщик, і людина, яка працює сьогодні на сході країни, до мене звертається багато людей з цією проблемою. І тому я хочу в додатку 3 проекту закону передбачити нову бюджетну програму віднесенням їх до видатків Міністерства охорони здоров'я України та фінансування за рахунок загального фонду державного бюджету "Реалізацію державного інвестиційного проекту: удосконалення молекулярної генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" в розмірі 104 мільярди 700 тисяч гривень. Збільшення доходів та балансування видатків за даною правкою передбачається за рахунок зменшення видатків за іншими статтями державного бюджету, поданих в інших поправках. Подане разом з цією правкою збільшення доходної частини бюджету внаслідок економічного розвитку… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 671 поправку. Комітет пропонує… Перепрошую, вона врахована частково, але автор наполягає на повному врахуванні. Тому ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. Наступна 677-а. Колтунович. Руслан Олексійович, я звертаюся до вас, нехай вас не бентежить, що вони враховані частково, там абсолютно технічне і примітивне формулювання комітету: доручити уряду (і так далі), врахувати, ми ж розуміємо, це у нас завуальовано послали на три букви. Тому з цієї точки зору ми наполягаємо на тому, щоб поставили на голосування нашу поправку і таким чином рухалися. Тому, щоб ви не зважали на це в подальшому моя пропозиція. Що стосується 677. Ми пропонуємо зменшити фінансування чи видатки на 102 мільйони гривень на керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин. Ми ж бачимо, які у нас зовнішні відносини – абсолютна зовнішньоекономічна, зовнішньополітична ізоляція. Я вже в цій залі казав, Кримська платформа – приїхав один-єдиний міністр закордонних

За-60 Рішення не прийнято. 721-а, Колтунович. 13:30:12 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую. Ще одна пріоритезація нинішнього бюджету от мене, чесно кажучи, дивує: виділяються кошти на керівництво і управління у справах ветеранів. При цьому у мене логічне запитання: чому ми їх звідси не візьмемо і не перекинемо самим ветеранам? Я вже казав: 10,9 мільйона пенсіонерів отримують десь середню пенсію 3 тисячі 900 з лишнім гривень. Це ті кошти, хіба вони достойні для того, щоб ветеран Великої Вітчизняної війни, наприклад, достойно зустрів старість, і лікування, і медичне забезпечення і так далі? На моє суб'єктивне переконання, необхідно нашу поправку 721 в додатку 3, рядок 1501010 з керівництва і управління

Дякую. Ставлю на голосування 721 поправку. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Наступна поправка 757. Волошин. Дякую дуже. Поправка стосується запровадження в цьому Законі про бюджет норми, що встановлює розмір витрат на освіту в розмірі не менше 7 відсотків від ВВП. До речі, основним автором цієї поправки є Віктор Медведчук, народний депутат України, який сьогодні, перебуваючи під слідством, залишається народним депутатом, мандат у нього ніхто не відбирав. Але в порушення Конституції і законів керівництво Верховної Ради не знайшло можливості забезпечити його роботу, тому поправку представляю я. Ми вважаємо, що сьогодні освіта потребує максимального фінансування, тому що вона знаходиться в найкритичнішому стані разом з системою охорони здоров'я. Тому ця поправка запроваджує саме таку норму про 7 відсотків ВВП. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 757 поправка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

і вважаю, що на освіту нам треба підвищити фінансування. Чому? Ми знаємо сьогодні, що не хватає в країні ні слюсарів, ні зварювальників, ні інших професій, які випускають професійно-технічні училища, Немає фрезеровщиків, токарів не хватає нам. Цих людей у нас нема. А тому необхідно збільшувати фінансування. Згідно Конституції освіта у нас безкоштовна, але в основному всюди всі платять. Студенти не отримують стипендій. Тому я пропоную на 15 мільярдів збільшити фінансування нашої освіти, тому що освіта – це майбутнє. Діти повинні вчитися в нашій країні, в Україні, і тут працювати, а не десь скитатися по закордонах. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 758 поправка. Ставлю її на голосування. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. 13:34:22 За-60 Рішення не прийнято. Наступна поправка 764. Загородній Юрій Іванович.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропускаємо, добре. Дякую. Це вже початок компромісу, Олександр Сергійович. 768-а, Павленко. Юрій Павленко, "Опозиційна платформа - За життя". Шановний пане Голово, шановні колеги! Який же ми бюджет зараз розглядаємо? А це бюджет мізерних видатків на соціальний захист, бюджет бідності і злиднів. Але при цьому бюджет великих, шалених видатків на держапарат і силовиків. В продовження цієї тези і тієї відхиленої поправки і урядом, і вами, яку оприлюднював Анатолій Бурміч, коли не знайшли ви волі збільшити видатки на реальну освіту. Але при цьому відхилена і моя поправка, яка спрямована на те, щоб скоротити видатки на держапарат і кошти ці відповідно відправити на реальну освіту. Тому ми пропонуємо своїми поправками, вже не однією, на запитання уряду – а де взяти гроші, ось де гроші – скоротіть видатки держапарату і силовиків, і направте їх на реальну політику: медицину, освіту, захист соціальний пенсіонерів і дітей. Дякую. 768 поправка народного депутата Павленка. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-63 Рішення не прийнято. Наступна поправка 774. Мороз. Мороз Володимир, Донеччина, 59 виборчий округ. Ми всі з вами сьогодні розуміємо, як тяжко працювати вчителям на лінії розмежування. Ми знаємо, що вони не получають достойної заробітної плати. Люди, які сьогодні працюють

якості вищої освіти, Національному агентству кваліфікацій. Люди добрі, давайте звернемо увагу на наших вчителів, на наших вчителів героїв, які сьогодні працюють, не зважаючи ні на COVID, ні на війну. Давайте ці 31 мільйон віддамо вчителям – вчителям, які сьогодні працюють на лінії розмежування! Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. 774 поправка. Вона відхилена комітетом. Вона відхилена комітетом, так. Ставлю її на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-56 Рішення не прийнято. Наступна поправка 779. Колтунович. Дякую. Шановний Руслан Олексійович, щодо нашого з вами непорозуміння по 764 поправці. В мене просто тут автор – Загородній Юрій Іванович. Тому я і здивувався, що ви мені передали слово. ГОЛОВУЮЧИЙ. А ви не дивуйтесь, це він вам передав слово. КОЛТУНОВИЧ О.С. Значить, ми з ним порозуміємось тоді. Дивіться, 779 поправка, вона стосується наступного, що ми в додатку

підтримати додаткове збільшення витрат на науково-технічну діяльність. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 779 поправка. Ставлю її на голосування. Але вона врахована частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати.

За-59 Рішення не прийнято. Тому правка залишається врахованою частково. 786-а. Колтунович. Руслан Олексійович, шановний, ми з вами вдвох вийшли з наукового середовища. Дивіться, як можна це сприймати, коли комітет ставить "враховано частково і доручення уряду". Ми ж розуміємо з вами, що не має жодного відношення взагалі це питання до тих проблем, які вирішуються. 786 наша поправка. Пропонується в додатку 3 до проекту збільшити видатки за бюджетною програмою "Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти і наукових установ" на 15 мільйонів гривень, з яких виділити науково-дослідному інституту окремому 3,6 мільйона гривень. вже йде окрема історія. Загалом цей бюджет мені свідчить про те, в свій час Віктор Медведчук сформулював, що одним із пріоритетів нинішньої влади є де інтелектуалізація. І ті процеси, які сьогодні відбуваються, я дивлюся, що вони культивують якраз цю деінтелектуалізацію. Чому ми не збільшуємо фінансування на наукову і науково-технічну Це ж загальносвітовий досвід подолання рецесії, це загальносвітовий досвід подолання бідності. Прошу підтримувати ці поправки. Дякую, колеги. 786 поправка. Вона врахована частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-65 Рішення не прийнято. Наступна поправка 789. Волошин. Дякую. Я би, до речі, хотів ще раз сказати, що я дуже шкодую, що не була підтримана попередня поправка, тому що я був одним з її основних авторів. Це унікальна абсолютно обсерваторія в Миколаєві і єдина, точніше, друга найстаріша в Східній Європі і єдина сьогодні в своєму дусі, унікальна обсерваторія на території України, яка недофінансовується. Там мова йшла всього про 3 мільйони гривень на ремонт. Бачте, наприклад, з Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, там колосальні гроші, можна звідти спокійно забрати було б ці 3 мільйони і витратити на модернізацію цієї обсерваторії. До речі, всі мажоритарники від Миколаєва – "слуги народу". Хіба їх це не обходить? Хіба вони не знають, про що йде мова, про яку унікальну обсерваторію? Ні, треба гроші у Фонд Президента, тому що звідти перепаде потім в конверти. Оце от ганьба. Я переконаний, що більше в Миколаєві ніхто за вас не проголосує. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю 789 поправку. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

я вважаю так, як і мої колеги, я думаю, і ви так повинні вважати, що на медицину і на наукову діяльність, на освіту не можна скорочувати гроші.

проходили необхідну практику, це фінансувалося державою з бюджету, а не оплачували вони самі собі і шукали, де пройти стажировку чи якусь, как говориться, практику. Ми повинні на це виділяти кошти, повинна на це виділяти кошти держава, повинні вони передбачувані бути у бюджеті. І я пропоную на цю мету виділити 16,8 мільярда гривень для того, щоб покращити наші справи в освіті. Дякую. 833 поправка. Вона врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Тому прошу визначатись та голосувати. За-55 Рішення не прийнято. Наступна поправка 856. Загородній Юрій Іванович, будь ласка. Дякую. Руслан Олексійович, я прошу передати слово Колтуновичу Олександру Сергійовичу. Він на цей раз озвучить правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Ви вже готові, Олександр Сергійович, будь ласка. Я завжди готовий. Якраз це та поправка, яка стосується макроекономічної архітектоніки. Яка не б'є з бюджетом, який запропонований на наступний рік. І щодо співвідношення того, що уже частково говорив про це колега Бурміч. Коли ви пропонуєте 7 відсотків від прогнозного обсягу валового внутрішнього продукту, який ви орієнтовно ставите 5,3 трильйона гривень. Навіть в цих цифрах це має бути тоді фінансування освіти 375,8 мільярда гривень. А у вас в бюджеті 360,8. У зв'язку з цим цю різницю ми пропонуємо за рахунок збільшення видатків за бюджетною програмою: 2201190, а саме "Виплата академічних стипендій студентам, аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти для встановлення рівня стипендіального забезпечення" і далі по тексту поправки. надзвичайно важлива річ. Якщо ми вже взялись виконувати ті наміри, які ми прописали в базу у вищих законах щодо співвідношення співфінансування відповідно до ВВП, то ми маємо збільшити цей код. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 856 поправку, вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати.

За-56 Рішення не прийнято. Наступна поправка 896, Павленко. Ми спостерігали останнім часом два таких нелогічних рухи. З однієї сторони ліквідація Української Академії державного управління при Президентові, з іншої дивна виключно піар-ініціатива створення президентського університету з незрозумілими функціями і завданнями. Тому моя пропозиція вилучити статтю, яка передбачає реалізацію проекту "Президентський університет". Ці кошти, виходячи з логіки, кому ж передали Академію держуправління при Президентові, спрямувати на підтримку Київського національного університету імені Тараса Шевченка і ліцеїв, які з ним працюють, закладів середньої освіти. Також, я думаю, логічно було б передати і виставковий центр Київському національному університету імені Тараса Шевченка для зміцнення його матеріальної, освітньої, наукової бази. І це, на мій погляд, було б розумно з точки зору розвитку країни і розвитку головного освітнього закладу країни. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, 896 поправка. Вона відхилена комітетом. У зв'язку з цим ставлю її на голосування. Прошу визначатися та голосувати.

За-62 Рішення не прийнято. Наступна – 906-а. Мороз. Президент провакцинувався і сказав, що через рік у нас буде своя вакцина. Що ми бачимо? Її немає. Президент сказав, що у нас будуть підійматися літаки власного виробництва. Що ми бачимо? Їх немає. Сказали, що будуть виходити кораблі власного виробництва. Що ми бачимо? Нічого немає. Так давайте підтримаємо пріоритетні напрямки наукових досліджень і науково-технічних експериментальних розробок у закладах вищої освіти. Давайте збільшимо загальний обсяг асигнувань на 200 мільйонів. І тоді ми побачимо, може, наші видатні молоді люди зможуть втілити все, що обіцяв наш Президент. Дякую. І прошу підтримати нашу науку. 906 поправка. Вона врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Тому ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-52 Рішення не прийнято. Дякую, шановний Руслан Олексійович. Дана поправка стосується зміни пріоритетів і переходу до фінансування освіти, насамперед до нижчої ланки знизу доверху, а не зверху донизу як це є зараз. Тому ми пропонуємо в додатку 3 до проекту Закону про Державний бюджет у рядку 2203010, - це, що стосується керівництва і управління у сфері забезпечення якості освіти, - зменшити видатки на 44,9 мільйона гривень. У наступних поправках я озвучу, що ми на ці кошти пропонуємо збільшити якраз виплату заробітної плати вчителям ви знаєте, що в нас, незважаючи на всі ці реляції щодо підтримки освіти і так далі, в нас є заборгованість по виплаті заробітної плати, в цілому по країні вона більш ніж 3,9 мільярда гривень, майже 4 - це абсолютний рекорд. Між іншим, ви колись в свій час приймали країну з 2,8 показником. Але мова не про це, мова про те йде, що освітяни також на сьогоднішній день мають заборгованість по виплаті заробітної плати і ці кошти краще перерозподілити туди, щоб їх хоча б частково погасити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 931 поправку, вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

За-55 Рішення не прийнято. Наступна 934-а, будь ласка. Колтунович. 13:50:45 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую, шановний Руслан Олексійович. Дана поправка стосується зменшення видатків якраз на керівництво і управління у сфері стандартів державної мови. Тут жодним питанням не стосується державної мови, яку ми всі намагаємось опанувати і навіть по сьогоднішній день, а мова йде якраз про те, щоб теж змінити пріоритети. Це один момент. А другий. Я також пропоную пропоную в подальших поправках ці кошти потім перекласти на Національну академію наук України, на галузеві академії наук. І всі ви знаєте ту ганебну ситуацію, яка склалась в цьому році, люди, які працюють, науковці, в Інституті ядерних досліджень Національної академії наук України були відправлені на два тижні в неоплачувані відпустки через дефіцит бюджетних коштів. Але в мене от по передній поправці, в мене є якраз прохання. Пане Голово, я хочу почути позицію комітету, чому ми не збільшуємо фінансування галузі освіти, може нам назвуть, яка зараз там мінімальна заробітна плата в освітян чи середня заробітна плата, для того, щоб ми розуміли, що їм непотрібно збільшувати ці кошти. Дайте нам ці цифри, скільки ви платите вчителям. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 934 поправку. Комітет пропонує відхилити, прошу визначатись та голосувати. Ну треба по поправці, а не просто влаштовувати екзамен по середній заробітній платі.

нашого шановного пана Данілова щодо того, розповідати як правильно тепер мислити, говорити і як що називати, що Велика Вітчизняна війна, це якась вигадка і це фейк і таке інше. Нехай спочатку свого собаку навчить говорити – це його пряма робота, тому що він ветеринар за освітою. А тепер, власне, поправка, що стосується радикального збільшення фінансування сфери охорони здоров'я. Особливо, я не буду її всю зачитувати, тому що мені здавалося, що комітет мав би її в цілому підтримати, тому що це сьогодні абсолютний пріоритет в умовах, коли ми щодня б'ємо рекорди за кількістю померлих, на жаль, від COVID. Тобто вже сьогодні Україна втратила від коронавірусної інфекції в рази більше, ніж в результаті трагічного конфлікту на Донбасі. Тому я переконаний, що ми маємо збільшити… Поправка 948, вона відхилена комітетом, ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-34 Рішення не прийнято. Наступна поправка 953, Бурміч.

стосовно пандемії це вже мабуть третя чи четверта у нас. Особливо важке становище у сфері надання термінової допомоги, що стосується і автомобілів, і забезпечення матеріального. Тому я пропоную саме в цій сфері не скорочувати, а навпаки добавити грошей на 4 мільярди і і 190 мільйонів гривень збільшити для того, щоб у нас були і швидкі допомоги і вони були оснащені, і були зроблені всі ліжка, всі підведені кисневі балони і все таке інше, що стосується лікування наших хворих. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 953 поправку, комітет її врахував частково, автор наполягає на повному врахуванні, ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-57 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. Наступна 954-а. Загородній, будь ласка, Юрій Іванович. 13:55:31 ЗАГОРОДНІЙ Ю.І. Дякую, Руслане Олексійовичу. Юрій Загородній, фракція "Опозиційна платформа - За життя". Ця правка надзвичайно важлива і унікальність цієї правки, честь якої я маю озвучити, заключається в тому, що ця правка не лише мого авторства, а й авторства також народного депутата України Віктора Володимировича Медведчука, проти якого порушені незаконно кримінальні справи і обмежене його конституційне право виконувати обов'язки народного депутата України. Тому що ця правка дуже важлива і вона стосується розвитку системи екстреної медичної допомоги та модернізації, оновлення матеріально-технічної бази, закладів охорони здоров'я і передбачено на ній виділення дуже серйозних коштів. рішення комітету врахувати правку частково і доручити уряду передбачити запропоновані видатки. Але ми знаємо, що якщо доручити уряду, то ця правка по суті не буде врахована, не буде виконана. Тому я прошу поставити правку на врахування в повному… Ставлю на голосування 954 поправку, вона врахована частково, автор наполягає на повному врахуванні, ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати.

На жаль, численні правки, які були запропоновані нашою фракцією щодо скорочення видатків на держапарат, а як наслідок створення умов для збільшення програм спрямованих на фінансування фінансування освіти, медицини вами не були підтримані. Дана ж правка вже стосується якраз збільшення видатків у сфері охорони здоров'я, зокрема, створення нової бюджетної програми "Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров'я, підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів закладів післядипломної освіти" в розмірі 290 мільйонів гривень. Сподіваюсь на вашу підтримку. Тим більше нагадаю, що ще півтора роки тому назад, коли пандемія тільки починалася, нашою партією, "Опозиційною платформою – За життя" було реально запропоновано проект виробництва вакцини в Україні, ви його не підтримали… Ставлю на голосування 956 поправку. Комітет її відхилив. Прошу визначатись та голосувати. За-53 Рішення не прийнято. Наступна поправка 962, Мороза. В.В. Шановні друзі, Мороз Володимир, 59 виборчий округ, Донеччина. Ми сьогодні з вами всі бачимо і розуміємо в яких неймовірних условиях працюють наші лікарі. Ми бачимо скільки не вистачає ліків, не вистачає захисних халатів, халатів, окулярів і це в пандемію. Ми бачимо, що не модернізовані сьогодні лікарні, що немає обладнання, вони працюють у дуже важких условіях. І тому я пропоную виділити 1 мільярд 500 тисяч мільйонів на модернізацію та оновлення матеріально-технічних багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування. Я вже сказав, що це невелика сума 1 мільярд 500 мільйонів і наші лікарі будуть працювати в достойних умовах. Дякую. Прошу проголосувати. 962 поправка народного депутата Мороза. Комітет її відхилив. Прошу визначатися та голосувати. За-54 Рішення не прийнято. Наступна поправка 963. Колтунович. Дякую. Шановний Руслан Олексійович, 963 поправка. І ми взагалі заходимо в блок поправок нашої партії щодо підсилення системи охорони здоров'я. Я думаю, всі уже прочитали новини, що з 22 жовтня Київ переходить до червоної зони і буде запроваджений локдаун. У зв'язку з цим: а) на першому етапі ми пропонуємо внести зміни до бюджету, щоб збільшити на 700 тисяч гривень фінансування створення за програмою сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань в Національному інституті раку. Це надзвичайно важливо це завчасно анонсував. Також підсилення інших програм, які в кінцевому випадку дадуть можливість подолати це негативне явище і взагалі цю пандемію COVID-19. Я хотів нагадати, що нам обіцяв Президент Зеленський, що ми будемо виробляти вакцину всередині України, поки що лише Віктор Медведчук домовився, що в Харкові можна було виробляти "Спутник V". Але Зеленський від цього відмовився. Тому я думаю з цієї точки зору у бюджеті має бути передбачено і відповідне фінансування коштів для того, щоб ми могли виробляти вакцину від COVID-19. Дякую. 963 поправка. Вона врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Тому ставлю на голосування пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-42 Рішення не прийнято, залишається в редакції, яка врахована частково. 966-а, Колтунович. Я прошу передати Миколі Скорику, який вже готовий далі презентувати поправки, відповідно до свого тематичного… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прекрасно! Микола Скорик, будь ласка. Шановний Руслан Олексійович, дуже дякую за надане слово. Поправка дуже коротка. Ми пропонуємо зменшити видатки на 42,5 мільйона гривень за статтею "Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я". кошти у сфері охорони здоров'я мають йти фактично в реальний сектор тим, хто дійсно їх потребує. Я можу навести приклад. Вчора ми в телефонах спілкувалися з представниками Біляївської районної лікарні, яка фактично зараз обслуговує місто Одесу, яка має багатомільйонні борги і багатомісячні борги за виплату заробітних плат. Ви говорите, представники влади говорять, що начебто підвищили заробітну плату, медики будуть отримувати серйозну заробітну плату, серйозні кошти. Взагалі вони їх не отримують місяцями, фактично наші медики працюють волонтерами в медичних закладах, спасаючи життя українських громадян під час пандемії… Ставлю на голосування 966 поправку, вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-52 Рішення не прийнято. Наступна поправка 977-а, Волошин Олег Анатолійович, будь ласка. Дякую, пане Руслане. Ви знаєте, в нас тут нещодавно багато було розмов про те, що необхідно змінювати Регламент, тому що нібито опозиція займається поправочним спамом. Ну, от ті поправок, які розглядають, причому від всіх фракцій, які досі виступали, очевидно, що мова йде про абсолютно змістовні пропозиції, які спрямовані, причому не на перерозподіл грошей між округами цих … (Не чути) соціалеконому, якими ви розраховуєтесь з двома відомими олігархічними групами за те, що вони проголосували за відставку Разумкова. А саме, дійсно, про збільшення збільшення витрат на освіту, на охорону здоров'я. Даною конкретною поправкою ми пропонуємо збільшити на напрям "Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями" на 1 мільярд гривень. І знову ж таки класична формула: доручено уряду там розглянути це питання. Ну це фактично відхилено. І мені хочеться потім подивитися в очі тим представникам правлячої фракції, які заявляють, що це такі речі є поправочний спам. Це якраз спроба змінити бюджет на краще. Дякую. Дякую. Олеже Анатолійовичу, я нагадаю, що ця поправка, вона врахована частково, тому ні про який поправочний спам не може йти. Але ви наполягаєте врахувати її повністю, тому я ставлю вашу пропозицію на голосування. Ця пропозиція стосується 977 поправки авторства народного депутата Волошина і інших авторів. Прошу визначатися та голосувати. За-56 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. Наступна поправка 978. Бурміч Анатолій. Шановні колеги, ми пам'ятаємо, що в минулому році з сфери медицини звільнилося майже 70 тисяч працівників з причин того, що не хватає коштів, не хватає… не ті умови. Нічого держава не допомагає, тому люди звільняються. Це перше. Друге. Ми пам'ятаємо, що у нас уже була б свою вакцина в Харкові. Наш лідер фракції Віктор Медведчук пропонував, але це теж відкинули. сьогодні я знаю, що є і наукова база і технічна для вироблення власної нашої, української вакцини, але не хватає коштів. А тому я пропоную виділити необхідні кошти на підготовку і випуск медичних кадрів людей, збільшення персоналу, а також виділити кошти для того, щоб у нас була своя власна вакцина, 565 мільйонів гривень. Прошу підтримати. Ставлю на голосування 978 поправку. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-54 Рішення не прийнято. Дякую. Юрій Загородній, фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Ця правка моя також спільна правка із народним депутатом України Віктором Володимировичем Медведчуком. Черговий раз наголошую, конституційні права якого порушені, коли влада ініціювала і фабрикувала проти нього кримінальні справи. А правка надзвичайно важлива, тому що ця правка стосується того, щоб збільшити видатки по бюджетній програмі "Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти" і збільшити на 340 мільйонів гривень. Це надзвичайно важливо, тому що медична галузь потребує великої допомоги, вона надзвичайно у у плачевному стані і особливо в умовах пандемії це має велике-велике значення. Хоч вона врахована частково, я прошу поставити на голосування і врахувати в повному обсязі. Дякую. Дякую. Поправка 983, вона врахована частково, автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-51 Рішення не прийнято. Наступна поправка 996, Павленко Юрій Олексійович. Шановний Голово, шановні колеги. Юрій Павленко, "Опозиційна платформа - За життя". Даною своєю поправкою я пропоную збільшити на 2,5 мільярда гривень фінансування за бюджетною програмою "Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних, нових технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України". Я впевнений, що сьогодні це один з ключових пріоритетів є для України. Ви запитаєте, а де взяти кошти на це? Я вам чітко говорю: у програмі щодо фінансування прокуратури, якій знайшли кошти збільшити в цьому році на 2 мільярди гривень. То я хочу запитати і в уряду, і в монобільшості, який у нас сьогодні пріоритет? У нас пріоритет – підтримка лікаря чи прокурора? Що для нас сьогодні важливіше – здоров'я чи робота тих органів, які, на жаль, жодної ефективності не показують, 996 поправка, вона врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-50 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1050. Мороз Володимир Вікторович, будь Мороз Володимир, 59 виборчий округ, Донеччина. Ми всі з вами знаємо, як сьогодні тяжко і важко працюють лікарі на лінії розмежування. Ті лікарі, які почали свою працю до війни, і в час війни вони не уїжджали з цих місць. На сьогодні вони даже не мають условних УБД – учасники бойових дій, які надали прокурорам, міліціантам. врачі взагалі нічого не получили. І сьогодні у них забирають і кошти, ті, які були в 2021 році. говорю про те, що потрібно їм повернути на рівень 2021 року 1 мільярд 778 мільйонів гривень на поліпшення охорони здоров'я на службі у людей. Прошу підтримати наших лікарів на лінії розмежування. Дякую. Ставлю на голосування поправку 1050. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-55 Рішення не прийнято. Наступна 1055, Колтунович Олександр Сергійович. Руслан Олексійович, дивіться, ви там мені робили зауваження щодо екзаменування. Я нікого не екзаменую, я в голови профільного комітету економічного чи бюджетного, я цікавлюсь по цифрам,

мусолиться в суспільстві, ця тема, а по факту немає реальних цифр, які могли б сказати про те, що освітяни мають гідну заробітну плату. Що стосується поправки 1055, яку ми зараз говоримо, вона стосується керівництва і управління у сфері лікарських засобів контролю за наркотиками. Я спочатку хотів ці кошти перекинути на подолання заборгованості по заробітній платі лікарям, але, зважаючи на те, що у вищих ешелонах влади активно зловживають наркотичними препаратами, я не наполягаю на голосуванні цієї поправки, нехай борються

Дуже дякую. Шановний Руслан Олексійович, моя поправка дана, вона фактично ідентична попередній, яку я презентував. Ми пропонуємо зменшити видатки за статтею "Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій обслуговування населення", зменшити на 66,8 мільйона гривень і, дійсно, спрямувати їх не на керівництво, а на те, щоб, дійсно, наші лікарі, наші медичні працівники отримували достойну зарплатню. Тому що ті гасла, які ви говорили при презентації бюджету-2022, що ви серйозно підвищили заробітну плату медичним працівникам і це виставляється як основний як основний плюс цього бюджету, ми вважаємо, що це неправда. Ви повинні в цьому признатися і сказати, що медики мають багатомільйонні борги по всій країні. Будь ласка, підтримайте цю правку. Ставлю на голосування поправку 1061. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-52 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1075. Волошин Олег Анатолійович. Будь ласка. Дякую. Руслане Олексійовичу, от ви запитуєте, чому ми, наприклад, обурюємося, якщо деякі наші правки нібито враховані частково. Але ж ви як розумна людина розумієте, що частково, що наприклад, цією правкою пропонується збільшити витрати на державні гарантії медичного обслуговування населення на 40 мільярдів, частково, так скажемо, на 1 мільярд хоча б, а не просто дати доручення уряду опрацювати питання. Це фактично відхилено. Тому що ми чітко розуміємо, що відповідь, яка буде відповідь від уряду. Тобто в цьому і є сенс роботи парламенту, щоб бути головним захисником витрат саме бюджету, в тому числі тому що... а вже уряд має знаходити ці кошти і пропонувати раціональні шляхи, якщо це дійсно соціально-відповідальні питання. Тому я прошу поставити на голосування про повне врахування цієї моєї поправки, не посилаючись на те, що є доручення уряду, і нібито воно враховано. Дякую. Ставлю поправку 1075, вона врахована частково, водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-47 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою частково. 1093, Бурміч Анатолій Петрович. Будь ласка. 14:15:29 БУРМІЧ А.П. Шановні колеги, ми всі знаємо, який стан речей сьогодні в енергетиці. Абсолютно провалена тарифна політика стосовно газу, стосовно електроенергії і стосовно ремонтів, стосовно заготівлі вугілля і таке інше. І, тим не менше, ми виділяємо із бюджету кошти на збільшення на загальне керівництво та управління у сфері енергетики. Їх розстрілювати треба, саджати в тюрму, а ми їм ще премії до тих, Коболєвим і всім іншим, додаємо. А тому я пропоную зменшити їм зарплати і фінансування на 50 мільйонів. І краще на ці кошти нам закупити вугілля або зробити якісь термінові ремонти на енергоблоках для того, щоб люди не замерзли цією зимою у своїх квартирах. Дякую. Ставлю на голосування поправку 1093 народного депутата Бурміча і інших колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-50 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1025.

фінансування керівництва, управління у сфері енергетики, але не виділяються або відхиляються пропозиції щодо реструктуризації вугільної галузі, і кошти сюди зменшуються або зовсім не виділяються належним чином. І це при тому, що сьогодні в Україні є серйозна енергетична криза. Є проблема з запасами вугілля. А оця проблема надзвичайно серйозною є. А коли представники опозиції знають, як вирішити це питання, то ви, влада, порушуєте проти таких людей, проти таких політичних діячів, кримінальні справи. Як це сталося з Віктором Володимировичем Медведчуком. Я наголошую, що цю правку потрібно поставити на голосування. Тому що вона дуже і дуже важлива.

За-49 Рішення не прийнято. Наступна – 1127. Павленко Юрій Олексійович, будь ласка. чітко підкреслити, що, не дивлячись на ті красиві гасла уряду про нібито збільшення фінансування на 31 відсоток, в бюджеті цього року, порівняно з попереднім, реального збільшення немає. Якщо ми візьмемо по відношенню до валового національного продукту, в минулому це було 4,11, в цьому році – 14,17 від ВВП. тут у залі звучали нереалістичні макропрогнози і нереалістичні... номінального ВВП, то реально ми маємо зменшення медичної сфери в наступному році, за нашими оцінками, недофінансування близько 45... Поправка 1147 народного депутата Павленка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-49 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1136. Мороз Володимир Вікторович, будь ласка. Мороз Володимир, "Опозиційна платформа – За життя". Дорогі друзі, я зовсім не розумію, де знаходиться це керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів. Сьогодні вся країна в енергетичному колапсі. Сьогодні не видобувається вугіль. Всі лави практично закінчились. Не хватає коштів на виплату заробітної плати шахтарям. Ми не знаємо, як сьогодні обігріти наші оселі, як сьогодні зробити котельні на лінії розмежування, де люди зовсім не мають центрального опалення, но зате ми їм збільшуємо видатки на їхні зарплатні. Я хочу, щоб 19 мільйонів 622 тисячі – оті, які ми добавляємо, повернули шахтарям, і хоча б зарядили одну лаву нормально... ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 1136 відхилена комітетом. Ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

За-52 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1145, Колтунович Олександр Сергійович. 14:21:28 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую, шановний Руслан Олексійович. Переходимо до іншого блоку, блоку, який стосується незайнятості і безробіття і подолання цього негативного явища. Наша фракція пропонує в додатку 3 до проекту закону передбачити нову бюджетну програму для виплати застрахованим особам матеріального забезпечення за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності Фондом соціального страхування України та допомоги, - увага, по безробіттю Фондом соціального страхування на випадок безробіття в розмірі 5,5 мільярда Це надзвичайно важлива річ, тому що всі ми з вами знаємо, що в нас збільшується рівень безробіття. Коли ми приходили на серпень місяць 2019 року, рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці складав 7,3 відсотка. У другому кварталі

Поправка 1145, вона врахована комітетом частково, автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. 14:22:53 За-53 Рішення За-53 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1160. Скорик Микола Леонідович, будь ласка. я хочу звернути увагу шановних громадян України на пріоритети нинішньої влади, в чому полягає ця правка, яка відхилена владою. Ми пропонували нову бюджетну програму передбачити, соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок бойових дій та збройних конфліктів у розмірі 500 мільйонів Ця правка відхилена. Це досить яскраво демонструє пріоритети цієї влади, це чітко вкладається в логіку того, що влада не збирається виконувати Мінські угоди, це чітко вкладається в логіку того, що влада переслідує Віктора Медведчука, який послідовно виступає за повернення миру і територіальної цілісності в нашій державі. І в той час, коли влада затягує мирний процес, фактично його не виконує, люди на лінії розмежування вони страждають, вони втрачають здоров'я, втрачають майно і багато з них втрачають життя. Ми маємо підтримати цих людей. І я дуже прошу, якщо дійсно є інші пріоритети, не ті які я сказав, а дійсно ви піклуєтеся про людей і дійсно розумієте, що всі люди, які живуть на лінії розмежування, це наші громадяни, підтримати цю правку. Ставлю на голосування поправку 1160. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-56 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1161, Волошин Олег Анатолійович, будь Цією поправкою пропонується виділити 300 мільйонів гривень на забезпечення житлом інвалідів війни і забезпечення житлом військовослужбовців, які звільнені в запас або у відставку і проживають у віддалених від населених пунктів гарнізонах. Також особам з інвалідністю по зору та слуху, переважно тим категоріям громадян, які дійсно самі собі житло забезпечити не можуть і знову ж таки відхилено. Тобто знайти 7 мільярдів на соцеконом для округів, що є чистою політичною корупцією – це,будь ласка. А знайти 300 мільйонів для того, щоб профінансувати забезпечення житлом людей з особливими потребами, як це сьогодні правильний термін, який вживається в Європі, цього немає. До речі, хочу нагадати, в цьому бюджеті гроші не лише українські, але й гроші європейців. І сьогодні європейські депутати, а я тільки у вівторок був у Європейському парламенті, все більше запитують, а їх запитують їх виборці, а куди йдуть ті 600 мільйонів євро макроекономічної допомоги, які з кишень платників податків Європи, ідуть в Україну? На те, щоб політичну корупцію заохочувати в… ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 1161, вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

фракція "Слуг народу" називає цей бюджет соціально спрямованим. Який же він соціально спрямований, якщо він не для людей зовсім. І те, що позакладували у статті бюджету, воно зовсім не відповідає інтересам народу. Я пропоную збільшити на 750 мільйонів гривень фінансування санаторно-курортного реабілітаційного центру "Слов'янський курорт", де могли б проходити реабілітацію інваліди і люди, які постраждали від конфлікту, і хто виконував свій військовий обов'язок і громадяни, які постраждали, просто цивільні, а також люди, які десь якісь травми отримали на виробництві і таке інше. ви для людей, то, будь ласка, виділяйте кошти, щоб люди могли проходити реабілітацію лікування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 1162 народного депутата Бурміча, комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-54 Рішення не прийнято. 1163. Загородній Юрій Іванович, будь ласка. 14:27:26 ЗАГОРОДНІЙ Ю.І. Дякую, Руслане Олексійовичу. Юрій Загородній, фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Моя правка це продовження того, що двома правками раніше казав мій колега народний депутат України Скорик Микола Леонідович, в тому, що ми пропонуємо нову бюджетну програму сприяння у працевлаштуванні та створенні нових робочих місць для внутрішньо переміщених осіб і передбачено видатки у сумі 150 мільйонів гривень. Комітет відхиляє цю правку. І у нас знову ж таки виникає запитання, з якою метою ви це робити? Замість того, щоб забезпечити належні умови для внутрішньо переміщених осіб, особливо переселенців з Донбасу, забезпечити мирне врегулювання, ви навпаки віддаляєте віддаляєте Донбас такими діями від України, при тому, що у своїй інавгураційній промові Президент Зеленський повторив складові мирного плану Медведчука Віктора Володимировича, як потрібно повертати Донбас в Україну. Дякую. поправку 1259. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-41 Рішення не прийнято. Юрій Павленко. Шановний головуючий, шановні народні депутати! Даною правкою я пропоную створити нову бюджетну програму, яка має назву "Допомога при народженні дитини" в розмірі 12,5 мільярда гривень. Шановні колеги, в черговий раз нагадую вам, що за підсумками І півріччя народилося 132 тисячі дітей. До кінця року народиться не більше 250 Це у два рази менше чим народжувалося у 2013 році, коли,починаючи з 2005 року, коли ця бюджетна програма була, ми мали щорічне збільшення народжуваності. Після рішення уряду Яценюка, ганебного, ліквідації цієї програми, ми отримали той результат, коли сім років поспіль маємо жахливе скорочення народжуваності. Додати до цього малюкову, дитячу смертність, інвалідизацію дітей, ситуація виглядає в країні просто жахливою, ви її, на жаль, не бачите… Ставлю на голосування поправку 1164. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-52 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1169, Мороза. Ми знаємо, що у нас сьогодні у тих людей, які опалюються електроенергією і які знаходяться сьогодні на лінії розмежування, лишили пільг, які вони використовували в час опалювального сезону, а це

Я предлагаю зменшити ці видатки на 60 мільйонів 207 тисяч і передати ці кошти для компенсації людям, які використовують електричну енергію для опалювання в опалювальний сезон на лінії розмежування і не тільки. Дякую. Прошу проголосувати і підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 1169. Комітет її відхилив. Прошу визначатися та голосувати.

За-45 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1173. Колтунович Олександр Сергійович. 14:31:51 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую, Руслан Олексійович. Дивіться поправка 1173 вона стосується того, що в додатку 3 до проекту закону у рядку 2501030, його дуже важлива назва: "Виплата деяких допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення". Ми пропонуємо тут замінити цифри 66,5 мільярда гривень на 14,3 мільярда мільярда гривень. Звідки ці цифри? Ми вам уже частково показували, де ми пропонували оптимізувати видаткову частину бюджету. Але, що найважливіше, ми входимо в локдаун, ми входимо в серйозні економічні потрясіння, які будуть взимку, ми входимо в той факт, що в результаті тарифного геноциду Зеленського по відношенню до населення України, люди не матимуть можливості споживати внутрішні товари і послуги, уповільнюватиметься економічна активність, скасується, зменшиться база оподаткування. Це буде циклічна економічна криза, яка нахилена приблизно взимку на початок весни. Тому тут необхідно підтримати якраз найбільш незахищені категорії населення. Дякую. Поправка 1173 вона відхилена комітетом. Ставлю її на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-52 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1181. Скорик Микола Леонідович, Ми пропонуємо збільшити видатки за бюджетною програмою: "Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога особам з інвалідністю у клініці науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності до 60 мільйонів гривень. Ви знаєте, шановні колеги, я хочу закцентувати увагу українських громадян на тому, що всі наші правки, вони збалансовані. І коли фракція опозиційної платформи "За життя" подавала ці правки, ми чітко показали джерела додаткового фінансування, джерела додаткових коштів до доходів державного бюджету. Я хочу сказати, що ця правка, вона стосується всіх, всієї частини залу, в тому числі і так званих патріотичних фракцій, тому що від війни, яка йде на сході України, страждають всі, в тому числі і військові. І це дуже-дуже важлива стаття видатків, я дуже прошу її підтримати. Дякую за увагу. Ставлю на голосування поправку 1181, комітет її відхилив. Прошу визначатися та голосувати.

виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань. Це дуже важлива соціально значима мета. А звідки взяти гроші? От, може, один з варіантів. Тільки що там в президії стояв, пішла людина, яка дуже пишалася законом своїм про амністію капіталів. Дивно, що він не порадив здійснити амністію людині, яка зараз дуже страждає від звинувачень, що він приховує гроші. Якби Зеленський завів під цей закон ці 41, хоча б, мільйон доларів, які він отримав від Коломойського під 5 відсотків, я вже порахував – це 54,5 мільйона гривень. Ось, будь ласка, амністуй капітал, який він ніби переховував від Януковича. Зараз у Зеленського гроші ніхто не забере. Напевно. Тому чому влада сама не показує приклад того, як амністувати гроші, а досі тримає їх в офшорах? буде головна причина, чому скоро рейтинг Президента буде нульовим. Тому що нема вже давно Януковича, а гроші досі в офшорі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 1191 поправка, вона врахована частково, автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати.

За-54 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою частково. Поправка 1205. Бурміч Анатолій Петрович. Шановні колеги! Багато хто в цьому залі навіть не родився ще тоді, коли відбулась у нас трагедія – Чорнобильська катастрофа. Скільки років пройшло, однак ще є люди, яким держава заборгувала і не компенсувала втрачене майно. Тільки в Овруцькому районі Житомирської області, в Народицькому районі більше 600 сімей, яким не компенсувала держава втрачене майно: будинки і таке інше. Вони пройшли всі суди, всі абсолютно. Вони пройшли, і рішення є Конституційного Суду компенсувати цим людям ті кошти, які заборгувала держава. А тому я вас прошу підтримати мою поправку і збільшити фінансування цієї статті до рівня, коли будуть виконані всі вимоги і рішення Конституційного Суду по цій категорії людей. Дякую. Поправка 1205, вона врахована частково комітетом, але автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-55 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. 1220 поправка. Загородній Юрій Іванович. Дякую, Руслане Олексійовичу. Юрій Загородній, фракція "Опозиційна платформа – За життя". Цією правкою пропонується збільшити видатки за бюджетною програмою "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу в грошовій формі" в сумі 65 мільйонів Але правка врахована частково, і знову ж таки рекомендації Кабінету Міністрів, потім вже дивитися, виконувати відповідні доручення. Це при тому, що ми збільшуємо фінансування на 2 мільярди Офісу Генерального прокурора, збільшуємо фінансування СБУ на 1 мільярд, збільшуємо фінансування Ради національної безпеки оборони, яка незаконними рішеннями закриває незалежні телевізійні канали. Але чомусь ми не думаємо про громадян України, 9 з яких, майже 10 мільйонів живе впроголодь і у них не вистачає коштів на опалення, на житлово-комунальні послуги. Поправка 1220. Вона врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Прошу визначатись та голосувати.

Дана поправка стосується створення нової бюджетної програми "Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, в дитячих оздоровчих таборах "Артек" (той, що в Київській області) та "Молода гвардія" і збільшити ці видатки на 500 мільйонів гривень. Де ці кошти взяти? Беремо статтю, згідно якої збільшили на 1,1 мільярд гривень видатки на Службу безпеки України. Всього-на-всього половина від цієї суми, якою передбачається збільшення заробітних плат для цих службовців і керівництва, і давайте віддамо дітям, які реально постраждали від війни, які перенесли війну, які потребують сьогодні оздоровлення і захисту. Впевнений, що Верховна Рада має політичну волю такі рішення ухвалювати. Ставлю на голосування поправку 1254. Вона врахована частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати.

Дорозі друзі, моя правка, вона пропонує створити бюджетну програму санаторно-курортного лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України: "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та осіб з інвалідністю. Я хочу, щоб ми збільшили видатки для всіх ветеранів, для людей, які виборювали нам мир, на 600 мільйонів гривень. Я – людина, яка і працювала і живе на лінії зіткнення, я бачив людей, які втратили своє здоров'я. Люди, які хотіли б, щоб їхнє здоров'я вони могли поправляти в санаторіях, профілакторіях, у них постійно не вистачає на це коштів. Прошу вас підтримати мою правку. Поправка 1301, вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-52 Рішення не прийнято. 1259, Колтунович, будь ласка, Олександр Сергійович. 14:42:33 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую, Руслан Олексійович. Я, перш ніж перейти до поправки, хочу в продовження того, що казав Олег Волошин. Олег Волошин анонсував офшорний скандал Президента. що він там не тільки в офшорному, але ще він "замазаний" в скандалі з відмивання коштів "Приватбанку". Чим це пов'язано з бюджетом? Я вам хочу нагадати, що платники податків у свій час заплатили з бюджету для докапіталізації "Приватбанку" 155 мільярдів гривень. 155 мільярдів гривень – це 5 бюджетів на субсидії, які є в нинішньому бюджеті України, вп'ятеро більше. Ось де ці кошти, ось хто їх куди дів і ось хто наносив безпосередньо фінансові економічні збитки. Це відповідаючи тим вашим політикам, які люблять розказувати – за 28 років Ви зрозумійте, ці люди не мають фінансової можливості для того, щоб орендувати в Києві квартири по Ставлю на голосування поправку 1259. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-53 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1280. Скорик Микола Леонідович. Шановні громадяни України, поправка 1280 стосується того, що ми пропонуємо збільшити на 7 мільярдів 230 мільйонів гривень видатки державного бюджету Пенсійному фонду України. З чим це пов'язано? Пенсійний фонд, це невеликий секрет, давно вже є фактичним банкрутом і існує тільки завдяки державному бюджету. В наших пропозиціях, знову ж таки я наголошую, абсолютно збалансованих пропозиціях, стосовно додаткових доходів і видатків ми пропонуємо суттєво підвищити пенсії українським громадянам, абсолютно не так як пропонується в цьому бюджеті. Це перше. І друге. Ми вважаємо, що підвищувати і нарощувати доходи Пенсійного фонду України ми маємо не тільки за рахунок державного бюджету, а за рахунок надходжень до Пенсійного фонду. Як це можна зробити в умовах демографічної кризи? Тільки за рахунок створення нових робочих місць. Не декларативного, як говорить наш Прем’єр-міністр про… ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 1280. Вона врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-52 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. Наступна поправка 1288. Олег Анатолійович Волошин, Дякую, Руслане Олексійовичу. Дійсно, поправкою цією пропонується дуже істотне збільшення фінансування виплат пенсій і надбавок та підвищень до пенсії призначено за пенсійними програмами та фінансування дефіциту коштів Пенсійного фонду. Мова йде про більше ніж 207 мільярдів гривень. Це, звичайно, колосальні гроші, ми розуміємо, але джерела для цього, окрім того, що ми вже, мої колеги і з нашої фракції, і з іншої фракції, пропонували істотно зменшити витрати на державний апарат і за рахунок цього фінансувати такі програми. Є, наприклад, ще такий шлях, як повернення грошей, виведених з ПриватБанку. І дивно, що цим питанням ФБР займається сьогодні активніше, ніж українські правоохоронні органи. Ви бачили, що з'ясувалось? Виявляється, що Коломойський в Америці купив завод і довів його до банкрутства. Може, він там ще пісок став намивати, бурштин нелегально тобто переніс повністю хибні українські практики на американську землю. Невже ви думаєте, що американці йому це пробачать і всім тим, хто був до нього дотичний? Тому що знахабніти настільки, щоб почати по-українськи вести бізнес в Америці – це треба було дійсно вміти. Поправка 1288, вона врахована частково, автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-48 Рішення не прийнято. Залишається поправка врахованою частково. 1301, Бурміч. Шановні колеги, в кожному суспільстві є категорії громадян, яким можуть тільки допомогти або рідні, або держава. Вони самі собі допомогти не можуть, не можуть влаштуватися на роботу, не можуть влаштувати собі робочі місця. Це категорія таких людей, як з інвалідністю, сліпі Я пропоную збільшити на 43 мільйони гривень об'єднання цих людей в товариства сліпих і глухих, збільшити фінансування на 43 мільйони гривень для створення їм робочих місць для того, щоб вони могли і себе забезпечити якоюсь копійкою, і допомогти державі. І тоді буде держава дійсно називатися соціально спрямованою, яка дбає про людей. В інакшому випадку цього говорити не можна. Прошу підтримати. Поправка 1301, вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

от не розумію логіку прийняття рішень комітетом, те, що ми зараз обговорюємо. Прекрасна програма, яка передбачає збільшення видатків на заходи соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю. Пропозиція, яка внесена мною і народним депутатом Медведчуком Віктором Володимировичем, відхилена. І це при тому, що ми відхиляємо пропозиції по допомозі особам, громадянам України з інвалідністю, зате ми збільшуємо фінансування правоохоронних органів на мільярди гривень. Де логіка? Де відповідальність? Де громадянська позиція? Де виконання вашої передвиборчої програми, передвиборчої програми Президента Зеленського? Там зовсім інше все написано. Я вам хочу сказати, що ми настоюємо на цьому, щоб ця була правка врахована. Тому що це є складова ідеї Медведчука Віктора Володимировича, національної ідеї. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 1308. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

на 300 мільйонів бюджетну програму "Реабілітація дітей з інвалідністю". Пане Голово, враховуючи те, що ця поправка частково врахована і дано відповідне доручення уряду знайти ці кошти, я прошу не ставити її на голосування. Але звертаюсь до бюджетного комітету, до уряду, до тимчасової слідчої комісії, яку очолює Павло Сушко, яка, до речі, виявила численні факти порушення прав дітей з інвалідністю, все-таки набратися мужності і знайти ці кошти, врахувати їх в остаточній редакції бюджету на наступний рік. Дякую.

Пане головуючий, я все-таки просив би, щоб ви надали право репліки Павлу Сушку, бо його позиція важлива до попередньої правки. Щодо цієї правки. Ми детально її проаналізували, вона стосується коштів на керівництво та управління у сфері реалізації політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дитини. Ми вважаємо, враховуючи ту ситуацію, коли останні декілька років шалено знищували служби у справах дітей на місцях,

прошу слово для репліки Павлу Сушку по попередній правці. ГОЛОВУЮЧИЙ. Із задоволенням. Тобто ви визнаєте, що комітет був правий, відхиливши її. Дякую. Я надаю слово, будь ласка, Павлу Сушку, одна хвилина, право для репліки. Дякую, пане Голово. Я хочу, шановні колеги, нагадати, що в Україні близько 40 тисяч дітей з інвалідністю. Це та категорія дітей, яка потребує реабілітації. І на цій категорії не можна, неможливо Я звертаюся до міністра фінансів Сергія Марченка, до голови бюджетного комітету Юрія Арістова, до членів бюджетного комітету, знайти кошти, щоб охопити 100 відсотків дітей з інвалідністю та осіб старше 18 років, тому що цих коштів, які закладені в бюджет, вистачає тільки на 15 відсотків дітей, а що ж робити решті дітей? Дякую за підтримку. Дякую. Шановний Руслан Олексійович, дивіться, абсолютно не сприймаю і вважаю є неприйнятним відсутність позиції комітету по фундаментальним поправкам. Інститут раку – це що, якась надумана популістська демагогія чи ще щось? Мене цікавить, раз, це питання. Друге, що стосується субсидій, що стосується доходів населення і так далі. Чому немає відповіді і позиції чіткої чому ми будемо не фінансувати, наприклад, COVID-19, не збільшувати фінансування медицини? Позиція комітету важлива. У нас голова фінансового комітету може давати, відповідати, це було два дні назад. В земельному законі голова профільного комітету також відповідає, а чому тут, нас не поважають чи ми інтелектуально нездібні для такої високої дискусії, що ви не вважаєте за потрібне відповідати і давати відповіді на ці поправки? безпосередньо цієї поправки. Ми пропонуємо зменшити на керівництво і управління у сфері стратегічних галузей промисловості видатки, тому що краще фінансувати реальні проекти космічної галузі і так далі, про це далі будуть поправки. Дякую. Дякую. Поправка 1329. Ставлю її на голосування. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-52 Рішення не прийнято. 1343, Скорик Микола Леонідович, будь ласка. 14:54:57 СКОРИК М.Л. Ми пропонуємо передбачити видатки за новою бюджетною програмою "Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем в обсязі 1 мільярд гривень", визначити головним розпорядником Державне агентство водних ресурсів України. Це ще одна збалансована правка, яку запропонувала фракція "Опозиційна платформа - За життя". Ми вважаємо, що вона дуже і дуже актуальна, тому що дуже велика частина у зв'язку зі змінами клімату, дуже велика частина України знаходиться в зоні ризикованого землеробства. Якщо говорити про мою рідну Одеську область, то більша частина Одеської області знаходиться в цій зоні. І для того, щоб забезпечити сталі врожаї, а таким чином національну безпеку нашої держави, продовольчу безпеку нашої держави, то ми маємо забезпечити наше сільське господарство водними ресурсами. Прошу підтримати цю правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 1343, вона була відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

ВВП в цьому році, а зараз прогнозує Нацбанк лише 3,1 відсотка зростання ВВП, тим самим, ми абсолютно не перекриваємо масштаб минулорічного спаду. І в цих умовах у нас виділяється 36,5 мільйона гривень на таку дуже важливу статтю, як "Загальне керівництво та управління у сфері захисту довкілля та природніх ресурсів". Тобто залишені наполовину вже без дерев Карпати, варварський видобуток бурштину – це в нас таке ефективне управління навколишнім середовищем і захистом природніх ресурсів і ми цих людей ще й фінансуємо. 3 мільйони гривень на ремонт обсерваторії унікальної в Миколаєві немає, а 36 мільйонів Поправка 1367, вона комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

За-51 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1367, Бурміч Анатолій Петрович. 14:57:41 БУРМІЧ А.П. Шановні колеги, ви знаєте, яке у нас становище з видобутком газу нашого, було виділено 3 мільярди гривень на те, щоб збільшити видобуток газу, замість цього ми отримали зменшення видобутку власного газу та розкрадання цих коштів. Сьогодні геологорозвідувальні служби бігають навколо, у Львівській області

геологів на 13 мільйонів 380 тисяч гривень, тому що це не робота, за це треба саджати в тюрму, а ми їм ще підвищуємо зарплати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 1367, вона комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

погоджуюся із рішенням бюджетного комітету про врахування цієї правки (1372) частково і прошу навіть не ставити це на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, я не буду ставити. Дякую. Шановні колеги! Сьогоднішнє засідання… я оголошую сьогоднішнє пленарне засідання закритим. У нас далі йде позачергове, але я дуже прошу вас, давайте 15 хвилин зробимо санітарну перерву і почнемо позачергове о 15:15.

Дякую.